Gospođe i gospodo zastupnici započinjemo radom na 24. sjednici Hrvatskog sabora. Na dnevnom redu je se Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave za 2005. godinu. Molim uključimo se. Možemo glasovati. Poštovani gospodine predsjedniče, klub Hrvatske stranke prava s obzirom na najnovije zaoštravanje odnosa između Hrvatske i Italije te na Labinu izrečenih teških riječi s obje strane traži da hrvatska Vlada podnese Hrvatskome saboru izvješće o odnosima sa Italijom kako bi mi to raspravili u Hrvatskom saboru. Te također držimo da se iz sadašnje situacije odnosa između Hrvatske i Italije može izaći iz postojećeg stanja donošenjem zajedničke deklaracije o osudi zločina u povijesti kao što su to '97. napravile Češka i Njemačka. Prema tome, molim vas da poduzmete mjere da bi se ova točka raspravila u Hrvatskom saboru. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. Stavili ste prijedlog. Ja ću to izvijestiti Vladu. A predlažem da i u pisanoj formi predložite taj prijedlog za uvrštenje ove točke dnevnog reda u dnevni red. Sukladno članku 9. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave Državna komisija dostavila je izvješće. Raspravu su proveli Odbori za financije i državni proračun, gospodarstva, razvoja i obnovu, lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Predsjednik Državne komisije Goran Matešić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

Državna komisija je samostalno i nezavisno državno tijelo koje vodi, koje ima striktnu nadležnost uređeno zakonom, a to je žalbeni postupak u predmetima javne nabave. U ovoj funkciji neovisnosti i odlučivanja ona podsjeća na sud. Ovo Izvješće o radu odnosi se na 2005. godinu kad je Državna komisija sjedila u 6 soba Ministarstva financija zbog čega je i sustav trpio kritike jer se na taj način nije manifestirala neovisnost. To je druge godina rada ove institucije koja zbog ovih ograničenja se u toj godini nije mogla širiti niti kadrovski niti u znatnijoj mjeri razvijati. No zbog toga, bez obzira na to to je godina u kojoj je započet ambiciozni CARDS twenning projekt jačanja kapaciteta Državne komisije vrijedan 600 tisuća eura koji je u sljedećoj godini dovršen uz pohvale šefa delegacije Europske komisije u Zagrebu. U takvim uvjetima, unatoč takvih uvjeta Državna komisija je odlučivala unutar zakonskih rokova te ujedno i skratila vrijeme za odlučivanje, poradila značajno na tumačenju Zakona o javnoj nabavi, formiranju i razvoju pravne praske, što je za primjenu ovakvog zakona vrlo značajno. Ono o čemu se ovo izvješće razlikuje od prethodnog jeste, mislim njegova veća tehnička kvaliteta, veći broj podataka, a podaci i statistika su preduvjet za poznavanje pojava i mogućnost korekcije sustava. Želio bih od ovog izvješća samo skrenuti pozornost na neke posebne točke. Samo 7,8% od objavljenih postupaka nabave ide žalbeni postupak. I od ukupnog broja izjavljenih žalbi usvoji se njih 48% i tada se poništava i odluka o odabiru ili cjelokupni postupak javne nabave. Mali je broj izjavljenih žalbi, a veliki je broj poništenja u postupku javne nabave. Iz ovih podataka treba pažljivo izvući zaključak, imajući na umu da žalbeni postupak nije jedini sigurnosni mehanizam u javnoj nabavi, da su to i evidencija i praćenje postupaka i nadzor i to kako pravnih tako i proračunski nadzor. Druga stvar na koju bih htio skrenuti pozornost jeste ovih 7,8% postupaka koji se kontroliraju pred Državnom komisijom, dakle od ukupno objavljenih javnih nabava 7,8% ide u žalbeni postupak. I ovo pitanje otvara ovaj podataka otvara pitanje tzv. tamne zone pravne zaštite u javnoj nabavi. Ona se tiče 4 područja gdje pravne zaštite ili nema ili je ona bitno sužena. To su slučajevi isključenja primjene zakona ili izuzeća, slučajevi nezakonitog dijeljenja vrijednosti predmeta nabave na način da se izbjegne primjena odgovarajućeg propisa, slučajevi najvećeg kršenja Zakona o javnoj nabavi koji se nazivaju izravno ugovaranje bez primjene zakona i nezakonito aneksiranje već potpisanih ugovora. Niti u jednom od ovih slučajeva gotovo da nema mogućnosti izjavljivanja pravne zaštite. S ovim pojavama bori se i europsko zakonodavstvo i gotovo sve zemlje Europske unije. Ocjenu da javna nabava treba postati jednostavnija i brža manje skupa za jednostavne robe, radove i usluge, a da složenijim postupcima da treba dati bolje instrumente i alate potkrepljuju podaci iz ovog izvješća o trajanju postupka. Na promatrani uzorak proizlazi da postupak nabave traje 110 dana od trenutka donošenja odluke o odabiru pa dakle osnivanju stručnog povjerenstva pa donošenju odluke o odabiru da postupak po prigovoru pred narušiteljem prigovor se treba treba izjaviti u kratkom roku od 3 dana traje 26 dana što ukupno daje 136 dana ili 5 mjeseci. Postupak nabave traje 5 mjeseci, što je u svakom slučaju ukazuje na probleme sa organizacijom funkcije javne nabave, needuciranošću, a posljedica je neekonomičnosti. Postupak pred Državnom komisijom traje prosječno 40 dana, od čega 15 dana za odlučivanje, a 25 za pribavu dokumentacije od naručitelja. Podatak da se 14% izjavljenih žalbi odbacuje govori o slaboj educiranosti žalitelja o postupcima pravne zaštite. U 2005. godini ukupna vrijednost predmeta koje su kontrolirani pred državnom komisijom iznosila je 5 milijardi 857 milijuna. I ove godine bih htio ukazati na nemogućnost udovoljenja zakonskom traženju da se u izvješću iskaže podatak o najčešćim kršiteljima zakona. Naime državna komisija ne raspolaže statističkim podacima o broju ukupno provedenih postupaka koji bi po pojedinom naručitelju kojega bi trebalo staviti u omjer sa brojem izjavljenih žalbi i postotku postotku uspjeha u izjavljenim žalbama i tek bismo onda dobili podatak o najčešćim kršiteljima. Umjesto toga mi smo stavili u omjer podatke koje mi posjedujemo, a to je broj izjavljenih žalbi i broj poništenih žalbi tako da praktički ova tablica koju imate u izvješću bi se trebala nazvati prikaz uspješnosti žalitelja prema pojedinim naručiteljima. Najvredniji dio izvješća ja osobno držim jeste opisna ocjena stanja u javnoj nabavi koja je zasnovana na emipiriji, iskustvu i iz i iz kuta državne komisije. Ona se sastoji od ocjene stanja u javnoj nabavi uopće u koju je uključen zakonodavni okvir, institucionalni okvir i sve ono ostalo što spada u pravnu praksu i literaturu i ocjenu stanja u domeni pravne zaštite. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, predlažem da usvojite ovo izvješće na temelju rasprave i spreman sam odgovarati na vaša pitanja. Hvala. Hvala. Odbori? Financije i državni proračun? Gospodarstvo, razvoj i obnovu? Lokalnu i područnu samoupravu?

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine predsjedniče komisije, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice nema bitnih primjedbi na rad državne komisije, jer je ona u promatranoj godini riješila preko 93% zaprimljenih predmeta, ali skrećemo pozornost na zaključak Vlade Republike Hrvatske kojim se traži da se ubuduće ovakvo izvješće dostavlja najkasnije do kraja prvog tromjesečja tekuće godine za prethodnu godinu. Na taj način ćemo imati aktualne pokazatelje i moći bolje utjecati na budući rad komisije. Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koja je započela s radom u studenom 2003. godine, utvrđene kao središnje, samostalno i neovisno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu vođenje žalbenog postupka protiv odluka donesenih u postupcima javne nabave za područje cijele države je kvalitetno sa analizama broja zaprimljenih predmeta, broja riješenih predmeta, odbačenih, odbijenih, osnovanih osnovanih žalbi, broja poništenih postupaka javne nabave, broja neriješenih predmeta, popisa naručitelja koji najčešće krše zakonske odredbe u postupku javne nabave i sl. Prema podacima za 2005. godinu objavljeno je 9 tisuća 586 slučajeva javne nabave, a na taj broj predmeta izjavljeno je 746 žalbi ili 7,8% što upućuje na zaključak da u postupku javne nabave nije bilo značajnijih kršenja propisa. Od ukupnog broja riješenih žalbi u 2005. godini vidljiv je velik postotak odbačenih žalbi od 14,83% što znači da su žalitelji nedovoljno educirani o postupcima pravne zaštite, jer se žalba u pravilu odbacuje u slučajevima nepravodobnog izjavljivanja žalbe, nenadležnosti, neurednosti i dr. smatramo da će bolja educiranost javnog i privatnog sektora o postocima javne nabave znatno doprinijeti smanjivanju postupka nabave bez javnog nadmetanja i smanjivanju korupcije u postupku nabave. Također je neophodno i promijeniti javnu percepciju javne nabave, podići pojam javne nabave na jedan viši nivo i raskinuti uobičajeno povezivanje pojma javne nabave s korupcijom. Provođenje postupka javne nabave mora postati svakodnevna, uobičajena praksa odabira najpovoljnijeg dobavljača roba i izvođača radova. Javni i privatni sektori moraju postati svjesni činjenice da će im pravilan i zakonski proveden postupak nabave omogućiti izbor najpovoljnijeg dobavljača, ali i omogućiti potpuno pravnu zaštitu. Istovremeno će jačanje i masovno prihvaćanje zakonskih postupaka javne nabave postati najjače oružje u borbi protiv korupcije u javnoj nabavi. U 2005. godini državna komisija je potpisala ugovor kojim su osigurana sredstva za poboljšanje kvalitete rada i razvoja institucionalnog sustava pravne zaštite. Ovim projektom iz sredstava CARDS 2003. godine Europske unije, vrši se usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, ali to iziskuje izvršavanje preuzetih obveza i ispunjavanje svih uvjeta za rad i jačanje institucija javne nabave. Poznato je da su u 2006. godini već riješeni određeni prostorni i kadrovski problemi, a time je omogućeno cjelovito kadrovsko ekipiranje i opremanje državne komisije za njezin potpun i kvalitetan rad. No o tome vjerujemo da ćemo uskoro biti više upoznati u Izvješću o radu Državne komisije za 2006. godinu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice smatra da Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, samostalna institucija koja prosuđuje o zakonitosti postupka javne nabave povodom žalbe kao i rezultati njezina rada znače jačanje vladavine načela zakonitost i sankcioniranje nezakonita postupanja. Transparentnost postupka pravne zaštite, stvaranje pravne prakse i tumačenje propisa dio je ukupnog antikorupcijskog učinka kojemu doprinosi rad državne komisije. Nakon razmatranja cjelokupnog izvješća, klub Hrvatske demokratske zajednice predlaže da se Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave za 2005. godinu prihvati. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam netočni navod uvažene kolegice koja kaže da činjenica da je na 9 tisuća 586 postupaka javne nabave uloženo samo 746 žalbi ili 7,78% govori govori da je postupak zakonito rađen. Ne znači to zbog toga što većina se ne žali zbog činjenice, jer ako se žali više nikad od toga kao sudionik javne nabave neće dobiti posao. Postupak traje dugo i nema se povjerenja u sam sustav javne nabave. Klub SDP-a, poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Komisije, kolegice i kolege zastupnici. Na žalost kolegice i kolege, ovo izvješće nema nikakvu praktičnu vrijednost za Sabor ni za nas zastupnike vezano za kontrolu zakonitog trošenja javnog novca hrvatskih građana. Doduše, izvješće tretira to što što bi mi trebali kontrolirati, ali za 2005. godinu, a ovaj Sabor je već usvojio izvješća o izvršenju proračuna za tu godinu već davno i zaboravili smo kako to zvuči i revizijska izvješća. Istina izvješće i za 2005. godinu sadržajnije je od izvješća dosada koje smo imali i ono zaista otkriva problematiku javne nabave kroz trendove i promjene zakona, odnosno kako se primjenjuje promijenjeni zakon. Statistički gledano u odnosu na godinu ranije, dakle 2004. zamijećen je blagi pad žalbenih predmeta, ali to je zbog povećanja pregovaračke nabave i to izravnom pogodbom, a to je vidljivo iz tendencija povećavanja predmeta u prvom kvartalu te drugo povećanje po postupcima nabave po novom proračunu. Iz izvješća je vidljivo da se najveći broj žalbenih predmeta i broj poništenih nabava veže uz državne tvrtke, korisnike državnog proračuna i stoga se da zaključiti da je kršenje Zakona o javnoj nabavi vezano na uticaj politike i političkih moćnika u pogodovanju interesno povezanih grupa i to najviše u području energetike, prometa i komunalnih djelatnosti. Iskazuje se porast usvojenih žalbi uz napomenu da je samo jedna petina žalbi odbijena kao neosnovane gdje je postupak dakle javne nabave u cijelosti proveden u skladu sa zakonom. Drugim riječima, četiri petine žalbi je usvojeno i opravdano ili to drugim riječima znači da je postupak javne nabave bio nezakonit od početka. Međutim, valja sada naglasiti bitno novu okolnost. Naime, ova Vlada donijela je u 1. listopada 2005. godine prijedlog, a saborska većina usvojila izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi te uvela u hrvatski hrvatski pravni sustav dva članka koji reguliraju tzv. pregovaračku nabavu u javnoj nabavi. To drugim riječima ili najbolje da to citiram naručitelji koji koriste postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje obvezan je najmanje 15 dana prije sklapanja ugovora u "Narodnim novinama" objaviti odluku o odabiru ponude ponuditelja i navesti podatke o predmetu nabave zakonskoj osnovi iz članka 12. ovog i odredbe članka koje se ne primjenjuju u slučaju izravne pogodbe sa ciljem žurnog sprečavanja nastanka ili otklanjanja posljedica štete uzrokovane djelovanjem više sile ili zbog drugih opasnosti. Važno je navesti i alineju 3. članka 13. izmjena ovog Zakona. Reći ću vam kasnije zašto. Ako se zbog iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanja s objavom poziva za nadmetanje nije mogao primijeniti, razlog nastanka iznimne žurnosti ne smije ni u kom slučaju biti uzrokovan postupanjem naručitelja. Prije nego što navedem primjere ovakve nabave iz ova dva članka valjda reći da je Zakon o javnoj nabavi možda najjači pravni alat za borbu protiv korupcije, a evo sada primjera. Prvi primjer i odmah da naglasim da sam potpisanom prijavom dobio oba primjera i provjerio njihovu istinitost. Naime, u 12. mjesecu 2006., 13.12. Hrvatske željeznice pod brojem i datumom od 13.12.2006. zakonska osnova članak 12., dakle ovaj koji sam citirao citirao uzrokovanom izmjenom projekta koji je od iznimne važnosti za naručitelja u postupku javnog nadmetanja da bi produžio postupak nabave minimalno za 90 dana pod uvjetom da nakon javnog nadmetanja ne bude uloženih pravnih lijekova, odlučio se za neposrednu pogodbu. Dakle, razlog je žurba koja nije ničim izazvana i naručitelj nije mogao znati. Cijena poslova je 498 milijona kuna ili pola milijarde. Zaključena je neposredna pogodba, ali gledajte sada apsurda poslovi se moraju završiti u roku od 42 mjeseca. Ako ovo trpi logiku zakona, ovo sasvim sigurno ne trpi logiku javne nabave i kontrole javne nabave. moram reći da svako od nas bi želio da naše tvrtke uspiju u postupcima javne nabave, u natječajima, da pokažu svoju sposobnost i konkurentnost, ali ne na štetu zakonito i poštenog trošenja hrvatskog novca, novca hrvatskih građana. građana. Drugi primjer jeste autoceste Rijeka-Zagreb, dioničko društvo, broj i datum opet 22.12.2006. godine, dakle pred Božić, pred Novu godinu. Zakonska osnova opet članak 12. Predmet dobava ugradnja elektroprometne opreme za tunel Veliki Gložac, duljine 7,72 kilometra. Cijena ugovorena 41 milijon 800 tisuća kuna. U čemu je kvaka? Ovdje je proveden natječaj, dakle dobio sam potpisanu prijavu. Dvije tvrtke, jedna izvana ponudu je odnijela za 30 milijona kuna, naša tvrtka ponuda je podnijela 40 milijona kuna, ali gledajte čuda. Natječaj se poništi, a onda se zaključi ugovor sa našom tvrtkom za 2 milijona cirka kuna više nego što je ona sama tražila da izvede taj posao. Zaključak je tu po logici stvari vrlo jasan. To su ta dva članka u kojima je i predsjednik Državne komisije upozorio da su bez kontrole i Državne komisije i Vlade Republike Hrvatske. Ali gledajte čuda, ni Sabor ne može tu ništa učiniti, a odgovorni smo građanima za kontrolu trošenja hrvatskog novca hrvatskih građana, javnog novca. Valja reći da je i primjedba opet konkretnih poduzetnika. Ovdje je već kolega Kovačević to naveo, da je oni koji se žale u postupku javne nabave ili tuže, po tiho im se sugerira, nemojte podnositi tužbe. Najveći poduzetnik je država i državne firme. Na taj način ćete odrezati sebi granu u nekim budućim poslovima. Takav pristup definitivno nije pogodan za tržišnu utakmicu i zakonito poslovanje. Na kraju valja zaista odati priznanje Državnoj komisiji u vezi sa samim Izvješćem uz prigovor da zaista Izvješće mora doći zajedno sa Izvješćem o izvršenju državnog proračuna i revizijskog izvješća za tu godinu. Onda Sabor može izvršiti svoju ustavnu zadaću u kontroli postupaka odnosno trošenja javnog novca i kontroli uprave. I još jedan važan podatak. U postupku pred Državnom komisijom bilo je cca. 6 milijardi kuna utuženo. Ako je točan podatak da je samo 1/5 tužbi bila odbijena a 4/5 tužbi usvojene, drugim riječima znači da je skoro 5 milijardi kuna bilo u javnoj nabavi potegnuto na nezakonit način. takvih ocjena valja nedvojbeno utvrditi da je odredba članka 13. i članka 12. izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi izazvala da tako kažem sve one koji nemaju dobru namjeru u trošenju javnog novca da se posluže tim odredbama. To drugim riječima znači, da Hrvatski sabor ima mogućnost da traži da se odredbe članka 12. i 13., analiziraju i da Vlada shodno tome predloži nove mjere kako bi trošenje novca bilo moguće kontrolirati a ne zloupotrebljavati odredbe članka 12. i 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Što se tiče samog Izvješća valja također spomeniti, da je 64 ili 65% cca. zahtjeva ili žalbi zbog korištenja, nepoštivanja odnosno principa odnosno načela odnosno osnovnog elementa najniže cijene u javnoj nabavi. Drugim riječima znači, da je racionalnost u korištenju državnog novca iz ovog podatka zaista bila upitna. Sve to ukazuje da je vrlo dobro uočiti da je Izvješće poticajno, ali praktično nema nikakvu vrijednost. Unatoč toga klub SDP-a će podržati ovaj Izvještaj. Hvala lijepo. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. Izvolite! **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče! Netočan je navod da je preko 5 milijardi kuna protuzakonito trošeno. To jednostavno nije točno. Ali je točno nešto drugo. Da sam ja u vrijeme vaše Vlade tražio da mi se odgovori na pitanje kako to da je poništen međunarodni natječaj za nabavu vatrogasnih vozila 603 milijuna, odbijene su ponude hrvatskih firmi i posao je dat inozemnoj firmi mimo natječaja na zatvorenoj sjednici tadašnje Vlade. Pa onda moramo voditi računa da ovo Izvješće govori apsolutno o napretku javne nabave i natječaja u hrvatskoj državi. Klub zastupnika HSP-a., poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Ova Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je vrlo važno tijelo koje bi trebalo u taj vrlo važan segment rada državne uprave unijeti malo više reda, ali naravno to je samo jedno od tijela koje utječe na taj postupak. Prema tome, od njega se ne može očekivati da riješi sva pitanja i sve probleme koji u tom segmentu postoje. Mi smo već ranije upozoravali na to da ova Komisija od svoga osnivanja ima poteškoća sa ekipiranjem i to se vidi iz ovoga Izvješća. Ovo Izvješće je za 2005. godinu. Šteta je što to izvješće nije ranije razmatrano u Hrvatskom saboru. Doduše dosta kasno je i poslano Hrvatskom saboru, tek 15. prosinca odnosno 14. studenog 2006. godine. Ali već i tada se vidi da u 2005. godini od predviđenih 26 zaposlenika ove Komisije uposleno je samo 15. Dakle, tako važno tijelo kao što je ova Komisija trebalo je vrlo promptno ekipirati i u pogledu prostora koji Komisija nije jedno vrijeme imala i u pogledu broja uposlenika. Kakva je ovo promenada iza mene? Dakle, Komisija je, redovito nije trošila sredstva koja su bila predviđena proračunom za njen rad. Onda bi rebalansima svih ovih godina, zadnjih nekoliko godina sam pratio upravo rad ove Komisije, dolazilo do smanjenja predviđenih proračunskih troškova za rad Komisije, a onda niti to ne bi bilo utrošeno. Ova Komisija je prevažno tijelo da si to možemo priuštiti i stoga nije čudno da nam ni Europska komisija i Svjetska banka prigovaraju nedovoljnu ekipiranost ove Komisije iako za nešto nije treba utrošiti sredstva, štedjeti sredstva onda to je upravo ova Komisija. Meni je drago naravno da smo u konačnici dobili mogućnost da preko CARDS programa kompletiramo i ekipiramo rad ove Komisije ali doista nismo trebali čekati CARTS program. Ta Komisija je toliko važna da smo istoga časa kada je tu bila osnovana, trebali se pobrinuti da dobije prave uvjete za rad i naravno, da u pogledu broja predviđenih zaposlenika ta Komisija bude ekipirana. Prigovori koje Europska komisija i Svjetska banka upućuju za postupke nabave u Republici Hrvatskoj kao veliki izvor korupcije ili moguće korupcije u državi, ne tiču se samo ove Komisije. Oni se tiču i Ureda za javnu nabavu, kao Vladinoga tijela, koji također svih ovih godina nije imao odgovarajuće uvjete rada, tako da ova dva tijela, jedno kao Vladino tijelo, Ured za javnu nabavu i drugo, kao državna komisija zapravo proteklih 3, 4 godine od kada su ustanovljene nisu imale pravu mogućnost svoga djelovanja. I to je nešto što apsolutno nije za pohvaliti i čime se ne možemo kao država ponositi. Ova komisija govori i o tome koje su generalne poteškoće prilikom javnih nabava. Pa naravno govori i o tome kako je najdrastičniji oblik nezakonitosti u postupcima javne nabave kada javne nabave nisu objavljene. To uopće ne ulazi u djelokrug rada ove Komisije. Jer ova Komisija postupa samo po službenoj dužnosti. Prema tome ne može se miješati u takove poslove. Znamo da postoji u Hrvatskoj i na to Komisija upozorava javnih nabava koje su namjerno razbijene ispod 200 tisuća kuna da bi se onda mogli provesti pogodniji postupci javne nabave što je otvoren, evidentan kriminal ali naravno u ovom izvješću to ne piše nego komisija dajući opći pregled stanja u postupku javne nabave upozorava na tu mogućnost. Odnosno na tu praksu. To je posao kojim se trebaju baviti neka druga tijela, državna revizija, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ovdje se govori o tome kako je Zakon o javnoj nabavi koji je donesen 1. listopada 2005. godine omogućio izravno ugovaranje bez javnih poziva, objavljuje se, a to znači onda je moguća i moguća žalba odnosno reakcija onih koji su nezadovoljni samo konačna odluka. Ta odluka koja je donešena promjenom Zakona 1. listopada 2005. godine je štetna odluka i tu Odluku prvom prilikom treba promijeniti jer ako netko nije u stanju dobro planirati nabave u segmentu za koji je odgovoran onda mu ne treba omogućavati izravno ugovaranje, a objavljivanje tek konačnih rezultata. Treba ga kazniti a ne omogućiti mu da on to čini. Inače vezano uz rad ove Komisije ovdje nema niti govora o tome tko je odgovoran za to što su ove javne nabave poništene. Kada je neka javna nabava poništena to znači da neki javni posao koji je planiran nije učinjen. Sve da, kad ne bi bilo nikakve druge protuzakonitosti u tome, kršenja propisa ili eventualno korupcije to bi već bilo problematično ponašanje. Ako jedna nabava koja je planirana nije uspjela postići svoj cilj znači da neki poslovi koji su planirani u nekim segmentima neće moći biti izvršeni i već za to bi netko trebao snositi odgovornost jer nije dovoljno dobro i dovoljno rano planirao ili dovoljno kvalitetno postavio javni natječaj. Da ne govorim da bi netko trebao snositi odgovornost kada se u postupcima javne nabave utvrde evidentne protuzakonitosti a poništene javne nabave često puta upućuju i na sasvim otvoreno koruptivno ponašanje. O tome ovdje ni u jednom ni u drugom ni u trećem nema niti riječi. To nije ni zadaća ove komisije, ali bilo bi dobro da sa ovakvim izvješćima imamo i neku informaciju o tome što je u konačnici osim sudskih postupaka pred Upravnim sudom bilo u ovim institucijama u kojima su poništene javne nabave. Da li je odgovarao neki ministar, neki čelnik državne institucije? Ja ću samo navesti ovdje najeklatantnije primjere poništenih javnih nabava. Tako Grad Koprivnica, javna nabava u iznosu od 45 milijuna kuna, Croatia osiguranje 12 milijuna kuna, Grad Zagreb 39 milijuna kuna, Klinička bolnica Osijek 49 milijuna kuna, Sveučilište u Splitu 12 milijuna kuna, Grad Zagreb 19 milijuna kuna i Da li je netko u tim institucijama u Gradu Koprivnici, u Croatia osiguranju, u Gradu Zagrebu, u Sveučilištu u Splitu za to snosio odgovornost? Pa čak i onda kada nije bilo nikakvog kršenja zakona pogotovo nenamjernog kršenja zakona. I kada ništa nije upućivalo na moguću korupciju ti ljudi koji su provodili takove javne nabave su odgovorni za to što te javne nabave nisu izvršene. A ovdje naravno u ovom izvješću o tome nema niti govora. Ovdje se govori osim dakle ovih općih oznaka govori se o Zakonu o javnoj nabavi. Zakonu o javnoj nabavi koji je ključan zakon. Koji je tijekom svih ovih 15-tak godina ili 10-tak godina otkad postoji nikada nije dobio kompletne podzakonske propise koji su tim zakonom predviđeni. Raniji Zakon o javnoj nabavi koji smo imali je predviđao katalog javnih nabava. Bibliju javnih nabava koji govori o tome kako se pojedina javna nabava ima provoditi. Nikada makar je to u ranijem zakonu pisalo ova država nije dobila katalog javnih nabava. U izvješću ove komisije piše da temeljem sada važećeg aktualnog, novog Zakona o javnoj nabavi postoje isti problemi a to znači da podzakonski propisi nisu doneseni. Ako nema podzakonskih propisa onda se niti javna nabava ne može provoditi na način kako je predviđeno. Prema tome ostaju prazni prostori i onda je naravno moguće na razne načine tumačiti kako se javne nabave provode. Kršenje propisa, pogodovanje ili namjerne koruptivne radnje onih koji javnu nabavu provode bilo s jedne, bilo s druge strane. Ovdje također stoji kako komunalni projekti od velikog značaja su provedeni nezakonito. Nakon ovakvog izvješća ove Komisije svakako bi trebalo nešto učiniti i trebalo bi naravno vidjeti vidjeti koja je odgovornost onih koji su učinili da ovakve javne nabave su uopće moguće u Republici Hrvatskoj. Naravno da tu nije presudno to što nas Europska komisija i Svjetska banka na to upozorava nego je presudno to što novac poreznih obveznika, novac građana Republike Hrvatske na ovakav način trošimo kako ne treba, na krivi način. I to je ono što je, što bi trebalo biti naš primarni interes, a ne samo usklađivanje naših propisa

koja su omogućila ili primjer kako se olako postupa kod javnih nabava. Jedan primjer je ugovaranje posla za izgradnju čvora Vučevica 2004.-2005. godine koji je proveden javnom, izravnom pogodbom bez javnog natječaja ukupne vrijednosti negdje oko 70-tak milijuna kuna. U odgovoru na zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske piše kako će taj čvor Vučevica dobiti svoj puni smisao kada se izrade pristupne ceste prema Splitu, prema Solinu, prema Kaštelima. A ta javna, taj natječaj, odnosno taj posao je zbog hitnosti ugovaran izravnom pogodbom. Dakle sve ovo o čemu govorimo govori o tome da apsolutno nije bilo potrebe za bilo kakvo izravno ugovaranje nikakve hitnosti nije bilo ali je sklopljen posao sa jednim poduzećem sa Zagrebačkim vijaduktom u iznosu od 70-ak milijuna kuna izravnom pogodbom. A prikaz broja prometa na tom čvoru Vučevica Autocesti Split – Šibenik pokazuje da je to čvor sa najmanjim prometom na cijelom Autocesti Zagreb – Split. Gotovo dvostruko manje izlazaka i ulazaka automobila prosječno dnevno ima na tom čvoru nego na prvom idućem čvoru na Autocesti Zagreb – Split, a to je čvor Perušić, odnosno čvor Vrpolje. Prema tome nikakvih razloga nije bilo da se taj posao sklapa izravnom pogodbom. Nikakve žurbe nije bilo. Jer pristupne ceste prema jugu, prema Kaštelima i prema Solinu nisu se ni dan danas počele graditi. o kojem želim, naravno da je to izravna odgovornost Vlade Republike Hrvatske. Ako se tako ponaša Vlada Republike Hrvatske što onda možemo očekivati od nekih drugih institucija koje su manje izložene i pogledima javnosti i malo bi manje po logici stvari trebale voditi brigu, jer nije to njihova isključiva odgovornost za postupka javne nabave. I drugi slučaj koji ću ovdje spomenuti je slučaj nabavke kamiona u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske kada je nakon provedene javne, javnog natječaja i odabrana ponuda koja je za 2 milijuna eura skuplja od prve sljedeće, a da javnost nikada nije dobila odgovor zašto je to učinjeno. Ako se tako ponaša Vlada Republike Hrvatske i ministarstva Vlada Republike Hrvatske što onda možemo očekivati od ostalih subjekata koji nisu izravno odgovorni za provođenje postupaka javne nabave generalno govoreći. Dakle to su pitanja koja ovdje postavljam u ime Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke. Ovo izvješće je korisno izvješće. Ono ukazuje na poteškoće koje postoje u javnoj nabavi, a iz njega je vidljivo da te poteškoće nisu male. Ali zbog toga što ukazuje na te poteškoće uz zakonska ograničenja koja komisija ima u svome radu Klub zastupnika HNS-a će prihvatiti ovo izvješće. Hvala lijepa. Evo niza pitanja ja mogu na jedno odgovoriti. Kolega Radoš kaže, citiram: "Ova komisija ima problem sa kadrovskim ekipiranjem i trebalo je hitno intervenirati.". Ova je Vlada intervenirala u srpnju 2005. jer je komisija bila smještena u neprimjereno malim uvjetima i nije se mogla ekipirati, nisu imali fizičkog prostora za rad. Vlada je upravo hitno intervenirala, dala je novi prostor, broj zaposlenih se udvostručio sa 15 na čini mi se na 26, ili 27. I zbog toga je Komisija i mogla riješiti 93 cijela i nešto posto svih žalbi. Dakle ekipirana je i radi dobro po tim podacima. I drugi ispravak, poštovani zastupnik Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Poštovani kolega Radoš je rekao da kamioni za Ministarstvo obrane nisu nabavljeni po zakonu. To nije točno. Kamioni za Ministarstvo obrane su nabavljeni po zakonu i dato je objašnjenje i iz ministarstva, a i očitovao se i predsjednik Republike o tome. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSP-a., poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite.

U skladu sa ovim načelima osiguralo bi se s jedne strane zaštita javnog interesa kroz učinkovito trošenje sredstava poreznih obveznika, a s druge strane bi se osiguralo slobodno tržišno nadmetanje. da li naš Zakon o javnoj nabavi udovoljava tim temeljnim načelima? Ne udovoljava, a što je vidljivo i iz Izvješća Državne komisije. I zbog toga je nužno donijeti novi Zakon o javnoj nabavi, a na što kažem ovo Izvješće i ukazuje. Iz ovoga Izvješća je vidljivo da se dva najveća subjekta u državi, znači koji naručuju nabave, a to su država i Grad Zagreb u mnogima postupcima javne nabave ponašaju maćehinski prema sredstvima poreznih obveznika, te "hametice" troše ta sredstva a da se nema odgovarajućih sankcija. Na što treba posebno obratiti pozornost u ovome Izvješću? Prije svega zašto je malo žalbi? Prvo, žalbi je premalo u postupcima javnih nabava i zbog toga što se odgovorima ništa ne dogodi nakon što Državna komisija za nadmetanje utvrdi da je došlo do povrede zakonitosti javne nabave. Dobar je primjer za to slučaj obnove Hotela Dalmacija u Makarskoj, tvrtke Hoteli Makarska d.d. javno nadmetanje je državna komisija poništila. Oni su se ponašali kao da ništa nije bilo, dapače realizirali sve. Nema se saznanja da li je podnesena niti prekršajna prijava. Prema tome, u ovome slučaju vidimo kako rješenja sankcije koje u biti ih nema u Zakonu o javnoj nabavi omogućavaju ovakvu situacija. Znači Komisija postupi zakonito, poništi rješenje, oni se ne pridržavaju rješenja rade dalje po starome. Također zašto je malo žalbi? Naime vidjeli smo i sami da je u 2005. godini bilo 9 tisuća 586 postupaka javnih nabava, a uloženo je samo 746 žalbi ili 7,78% u odnosu u odnosu na ukupan broj. Pa zbog činjenice što se svima onima koji sudjeluju u javnoj nabavi kaže jednostavno čujte, ukoliko se budete žalili možete računati da više nikad od nas nećete moći dobiti posao na ni bilo kojoj javnoj nabavi. Također je problem kažem i ovaj dio u ime kluba Hrvatske stranke prava što nema odgovarajućih sankcija u slučajevima kad Državna komisija utvrdi da je došlo do eklatantnog kršenja postupka javne nabave. Također i sam postupak javne nabave je dugotrajan postupak na što treba ukazati, što je rekao i predsjednik Komisije. Naime, trajanje postupka javne nabave od trenutka odabira ponude je 110 dana. I sad vi uzmite korisnike proračuna, znači oni koji ne počmu sa postupkom javne nabave, s obzirom na ovakav zakon kakav imamo u prvih 6 mjeseci tekuće godine neće uopće moći taj projekt ni realizirati s obzirom da znamo kakva je situacija u proračunu. Sredstva se osiguravaju u jednoj godini, mogu se samo u toj godini realizirati. Prema tome, i ta činjenica govori o tome da je taj postupak dugotrajan i da taj postupak kao takav s obzirom da se nema mogućnosti sankcioniranja je u isto vrijeme i izvor korupcije. Znači, s obzirom da nemamo zakon koji će udovoljavati i temeljnim načelima na kojima treba počivati javna nabava a to je načelo transparentnosti, načelo otvorenosti i načelo dostupnosti, automatski se javljaju sumnje, a što je već vidljivo i iz Izvješća, da je ovo jedan od oblika ako nemamo takav zakon, od oblika za korupciju i razno-razne druge makinacije. Što je još potrebno kazati vezano za ovo izvješće? Da se država treba očitovati, drukčije organizirati kod velikih javnih nabavki i to način da to netko radi u ime države, tako da bi se na taj način i cijeli postupak daleko skrati. A i s druge strane vjerojatno bi se u takvim i sličnim situacijama, ako je nabava na na veliko, moglo uštedjeti sigurno do jedno 20 do 30% sredstava u odnosu kad je to rascjepkano, kad se svako tijelo ili državne uprave ili trgovačkih društava u vlasništvu države ide samostalno u postupak javne nabave. iz Izvješća su vidljivi i sljedeći problemi. Najveći je onaj problem na što nema se odgovarajućeg ni zakonskoga rješenja, a to je problem nezakonitoga usitnjavanja javne nabave. Naime, slučaj kad javna nabava vrijedi puno ali da bi se izbjegao sam postupak javne nabave, vrijednost se usitni i onda se ide na one varijante razno-razne neposredne pogodbe i na taj način dolazi do dvostruke štete, nema se nadzora nad tima sredstvima koja se troše. sudionici su isključeni u postupku javne nabave, a sigurno da se potroši i daleko veća količina novca za te nabavke odnosno robe ili usluge, već ovisi o čemu je riječ, nego što bi se trebala potrošiti. Dalje, veliki problem kod javnih nabava u Hrvatskoj je također se odnosi i tzv. odnose se na isključenje od primjene Zakona o javnoj nabavi. Posebno se to odnosi u slučajevima kad se takva nabava nabava proglasi kao tajnom. I tu je onaj stari problem vezano i za označavanje tajnosti, tako da mi razno-razne situacije koje ne bi trebale i ne bi smjele biti kao takve označene sa tajnosti, stavljamo u stupanj tajnosti. To je recimo nabava opreme odjeće za pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova, što smo imali ili za pripadnike Oružanih snaga ili druge stvari. Iako se javno zna da se ti podaci izmjenjuju na razini Europske unije i na razini NATO saveza. Prema tome, u svim takvim i sličnim situacijama nema mjesta da se takva nabava označi kao tajnom nabavom, jer su to kao tajni podaci. I na taj način se također krši i sam postupak javne nabave. A nema se mogućnosti niti Državna komisija u takvim ili sličnim situacijama može reagirati. Također je problem poseban u svemu ovome to su tzv. te izravne pogodbe. To je posebice primjerice vidljivo i na ovom dijelu Izvješća kad se odnosi na područje Grada Zagreba, gdje se na određeni način iako je došlo do izmjena zakona, opet se na određeni način izbjegava zakon i stvara se loša slika. A u biti iza svega toga stoji korupcija. Prema tome, znači Izvješće kao takvo je dobro jer nam daje odgovore na mnoga pitanja ako se pažljivo iščitava. A što je najvažnije? Najvažnije je da kao posljedica usvajanja ovog Izvješća u Hrvatskome saboru, trebamo zadužiti hrvatsku Vladu da izađe sa novim Zakonom o javnoj nabavi, kako bi se omogućila da javna nabava stvarno postane transparentna, otvorena i dostupna i kako bi sve ove nezakonitosti, sve ove muljaže koje su prisutne, a poseban je problem ovo što je i sam predsjednik Državne komisije rekao, to je problem tzv. sklapanja anexa ugovora. To je jedan od …/Govornik se ne razumije./… primjera kako i na koji način se izbjegava zakonom propisani postupak javne nabave. Poglavito je to odnosno ne primjereno nego prisutno u području građevine, gradnje zgrada. Recimo to su bili oni famozni slučajevi i što su se gradile zgrade za hrvatske branitelje i to na takav način da je anex sljedio novi anex, tako da su recimo slučaj zgrade u Španskome, gdje je početna cijena bila prema prvom nadmetanju negdje oko 10 do 12 milijuna kuna, razno-raznim anexima je naraslo još na toliko. Još na toliko. I znači, to je dio gdje država stvarno treba reagirati i predvidjeti rigorozne sankcije da se ne može anexima ugovora izigravati pitanje nabave. I također jedna je stvar interesantna da mi to ovdje radimo, da izbjegavamo odredbe Zakona o javnoj nabavi kad donosimo odnosno ratificiramo razno-razne međunarodne ugovore ili sami vidimo da u takvim situacijama kažemo da se isključuje primjena našeg zakona za tu javnu nabavu. A to je ona varijanta kao, dobijemo sredstva od Europske unije a ona unaprijed odrede kako i na koji način, tko će do tih sredstava doći, a Hrvatskoj to se prikazuje kao dio da je ona to dobila ili iz pretpristupnih fondova ili na drugi način. Ali točno je određeno gdje se može roba kupovati, na koji način i kako. Problem je tu također vezan i da tu razno-razni karteli iz inozemstva, pod na ovaj ili na drugi način putem tih međunarodnih ugovora preuzimaju tržište u Hrvatskoj, gdje na taj način istiskuju domaće dobavljače, domaća trgovačka društva. To vam je posebno aktualno u području recimo zdravstva, nabavke lijekova i svega drugoga, da ti vanjski moćni karteli uništavaju hrvatske tvrtke kako bi zavladale ovim dijelom. Prema tome, Izvješće je dobro, ali ali ono traži od nas odnosno od Vlade da konačno imamo javnu nabavu koja će se temeljiti na načelu transparentnosti, otvorenosti i dostupnosti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni predstavniče Državne komisije, uvažena gospodo zastupnici! Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave na neki način iznosi istinu da u Hrvatskoj gotovo nitko nije u stanju reći ni koliko je poslova podijeljeno po propisanoj proceduri, kao ni koliko je poslova u Hrvatskoj podijeljeno mimo propisane procedure. No jedno je sigurno. U pitanju su milijarde kune koje završavaju mimo natječaja. U ovom Izvješću vidimo da je prijavljeno, višekratno prijavljeno 245 institucija. I što sad? Ništa. Grad Zagreb je na prvom mjestu po prijavama koje su urodile poništenjem natječaja. Netko govori o psihološkom ratu protiv gospodina Bandića, međutim mene zanima nešto drugo. U 2005. zadovoljilo je natječaj ili uvjete te propisane, 9 tisuća 586 natječaja. Oni koji nisu, a poništen im je natječaj, izgubili su i vrijeme, izgubili su i novac, a porezni obveznici na neko vrijeme izgubili su sadržaj. Međutim, sada koje su sankcije. Ja tvrdim kako prema kome. Zagrebu se neće ništa dogoditi. U centrima gdje je HDZ na vlasti, isto se ništa neće dogoditi, a u Istri će vam mediji, državno odvjetništvo kožu oderat i taj dvojni kriterij na neki način pomalo i vrijeđa. Tamo se ruši ono što se drugdje ne ruši, tamo se zbog recimo gradnje parkirališta bez dozvole u Fažani diže kaznena prijava protiv načelnice tog malog primorskog mjesta dok u nekim drugim krajevima kao što je spominjao malo prije gospodin Radoš, takvoj jednoj investiciji bi se nazdravilo. Tamo nećete moći doći do državnog poljoprivrednog zemljišta što će osporavati državno odvjetništvo, a drugdje će se normalno, od strane države to isto zemljište prodavati onima koji su spremni obnašati neku poljoprivrednu djelatnost. Želim reći ako je Hrvatska pravna država, ako smo u ovoj državi svi jednaki da bi prema svima trebali vrijediti isti postupci i isti pod navodnicima, zakoni. I za Zagrepčane, i za Zagorce, i Primorce, i Posavce, i Međimurce, i Dalmatince, i Slavonce, i Ličane, ali isto tako i za Istrijane. Oko 7% natječaja vidimo, se usporava u žalbenom postupku tj. putem ovih prigovora. Procedura osporavanja, odnosno dobivanja odgovora traje u pravilu od 120 do 180 dana. Jasno da to u velikoj mjeri otežava i dinamiku gradnje. Ono što bi isto tako zakonom trebalo propisati, ono što bi negdje trebalo ugraditi, ono što bi trebalo konačno i apostrofirati, da ako netko namjerno opstruira neosnovanim pritužbama početak neke gradnje da se tog istog ima sankcionirati, da taj netko materijalno odgovara zbog kašnjenja, gubitka rokova, penala itd. odnosno štete koju nanosi poštenom investitoru a sve s ciljem da se jednostavno suzdrže neki koji onako reda radi rade, podnose ove prigovore. Osporavaj, ali ako ti taj tvoj zahtjev za osporavanje bude odbijen, e onda preuzmi na sebe konzekvence, a ne da po logici nikome ništa, pojedinci doslovce svjesno nanose štetu bilo lokalnoj zajednici, bilo državnim tvrtkama, državi itd. Reći ću isto tako otvoreno, o tome se dosta govorilo kada je bio na djelu onaj rukometni zakon, Hrvatskoj je trebao taj rukometni zakon, ne da se zaobilazi procedura već kako bi se skratili rokovi. Što je trebalo učiniti? Ne preskakati pojedine faze kako se u onom prijedlogu pokušavalo učiniti, odnosno ponude, već skraćivati rokove na pola, a sve s ciljem da se dobije barem dva-tri mjeseca te da se u roku odmah jasno, odgovara na zahtjeve za dozvolom i na ove žalbe koje bi mogle uslijediti na početak gradnje. Volio bih isto tako da se to svjetsko prvenstvo održi u Hrvatskoj, no da li će do toga doći to ćemo tek vidjeti. Danas je sigurno upitnije nego pred šest ili sedam no bilo bi isto tako dobro da nam se kaže da li će se te dvorane sagraditi do 15.1.2009. godine, a u što manje-više čak i sumnjam iz razloga što za sve nije stvorena ni financijska konstrukcija. Poreč svoju može isfinancirati to nije sporno, ali biti će zanimljivo pratiti Zagreb, Osijek itd. No ako Vlada nešto da tim gradovima, zato govorim o tome, određenu financijsku pomoć ili tome sl. e onda je treba dati svim onim gradovima gdje se to prvenstvo održava. No, pustimo sada to. 2005. pristiglo je 801 žalba na javne natječaje. 2005. poništeno je 359 natječaja. 2005. zbog proceduralnih nedostataka odbačeno je 111 prigovora. Znači ako imamo na umu da se u 24 navrata osporavalo natječaja čija vrijednost prelazi 50 milijuna kuna, u 72 slučajeva osporavali su se natječaji čija vrijednost je preko 10 milijuna kuna, onda se može reći ili da se osporavalo cca 6 milijardi kuna, točnije 5 milijardi 857 milijuna kuna. To je de facto svaka četvrta ili kuna koja se vrti kroz javne natječaje. Godišnje se u Hrvatskoj natječajima ustupa najmanje 30 milijardi kuna raznih poslova, raznih nabava od strane države, od strane paradržavnih ne znam institucija, lokalne samouprave pa sve tamo do HT-a, HEP-a, Ine itd. jasno ne računajući kupnju nafte, plina i tome sl. Ovdje se navodi u ovom materijalu podatak da se putem javnih nabava ustupa poslova u vrijednosti od 26 milijardi 85 milijuna 502 tisuće 247 kuna. Međutim kada bi tu pridodali i one natječaje do 200 tisuća kuna, do 20 tisuća kuna, ono što ide bez natječaja, sigurno je riječ da te državne institucije kroz jednu takvu javnu formu ustupaju poslova od najmanje 30 do 35 milijardi kuna. E sada koliko se njih, recimo i to je interesantno, građana suzdržava od prigovora pa i tamo kada znaju da su u pravu zbog straha da ih se potom ne bi zaobilazilo prilikom dodjeljivanja poslova. poslova. Koliko građana koji bi trebali dobiti tu javnu ponudu, nekada se ono šalje tri javne ponude, ne dobijaju te ponude pa se i ne mogu žaliti. No, ako je tome tako, jedna četvrtina natječaja u Republici Hrvatskoj unaprijed je fingirana, što će reći da je unaprijed fingirano 6 do 7 milijardi kuna, a to onda znači da je Hrvatska u ozbiljnim problemima. Istina, oni veliki koji su to postali prije svega kroz pretvorbu, danas su u jednoj silnoj prednosti. Mali ne mogu ni na koji način konkurirati, oni imaju kompletnu naslijeđenu infrastrukturu utoliko mali moraju biti strašno snalažljivi da bi uopće opstali, a opstanak svakako košta, a opet će lakše taj opstanak platiti i eliminaciju konkurencije veliki no što to mogu mali. Tko krši zakon? Krše ga svi, od Hrvatske radiotelevizije o čemu smo razgovarali prošli tjedan do Ministarstva unutrašnjih poslova koji će drugima bez obzira na tu svoju praksu utrobu izvaditi ako pogriješe od Ministarstva mora i turizma do Grada Zagreba, od Hrvatskih pošta do INA-e ili Hrvatske elektroprivrede, od Hrvatskih željeznica do Hrvatskih autocesta, FINA-e ili "Jadrolinije", Grada Pule, Pule, Poreča, istarskog vodovoda iz Buzeta, od riječke do splitske gradske uprave itd., itd. prema jednima, još jedanput kroz javnu nabavu se obrne tih 26 milijardi kuna. Rekoh ja računam preko 30 do 35 milijardi kuna, ali sigurno ako je ovo izvješće za 2005. u 2007. minimalno će biti u igri 35 milijardi kuna, ali ako je direktno prekršena dodjela posla kao ove 2005. godine u iznosu od cirka 3 milijarde kuna to je gospodo 16, 17% ili svaka šesta kuna ide mimo procedura po nekim uhodanim kanalima, a usuđujem se onda reći poznajući prilike u Hrvatskoj da je posrijedi i 6 milijardi kuna, a to onda znači da svaka četvrta ili peta kuna ima svoga kuma. Da, upravo tako, svaka četvrta ili peta kuna ima svoga kuma. U 2005. u 9 tisuća U 2005. u 9 tisuća 189 javnih nabava rekoh vrijednost je dostigla tih 26 milijardi 85 milijona 502 kune i to za usluge 15 milijardi 44 milijona kuna, za radove 4 milijarde i 100 milijona kuna, za nabavku robe 6 milijardi 937 milijona kuna plus 20% za natječaje do 200 tisuća kuna što će reći da je u igri tih 30 milijardi kuna. Ovo je sigurno jedna prava tema, ali bi bilo tužno kada kada ne bi rekli što se naprosto zbiva. Bilo bi isto tako nužno uvesti sankcije i za one koji neosnovano osporavaju natječaj, jer gubitak 120 ili 180 dana, a u pravilu i znatno više koliko recimo iznosi neosnovano osporavanje ogroman je gubitak i za lokalnu zajednicu i za državu i za tvrtke i tome slično. To jednostavno nije igra, igra, to zna ponekad biti politikantsko podmetanje, ti prigovori ponekad znaju biti i osveta, male sitne intrige i protiv toga se također valja boriti kao i protiv namještanja natječaja. Za kraj novi zakon o čemu je predstojnik Državne komisije govorio koji bi omogućavao žalbu u svim fazama natječaja, to je u načelu prihvatljiv prijedlog, samo da ne bi on onda 100% blokirao bilo koju investiciju. Da to otklonimo onaj tko je zlurad mora odgovarati kao i onaj tko jasno krši postupak javnog natječaja od strane tih javnih vlasti. Problem, još jedanput ću reći, su i država i ministarstva i naši gradovi i naše javne ustanove, ali daleko više ili najviše javna poduzeća. Gospodin Radoš je spominjao nabavku nekih vojnih kamiona. Ja neću govoriti o slučaju onih 11 tenkova iz '91., ali ako se bilo '91. spremno u jeku rata, obrane Vukovara prodati tenkove što se tek danas 2007. spremno činiti kroz ovu formu javnih natječaja? I što će, još jedan mali detalj, kada već govorimo o jednom konkretnom primjeru biti sa nabavkom ako se ne varam onih 120 i nešto oklopnjaka jer se već navodno sada počelo spekulirati da 50 ili 60-tak tih oklopnjaka kupit ćemo od austrijskih tvrtki, a 50% od finskih. To je ono najgore što se može dogoditi i to unaprijed miriše na naštimavanje ja bih rekao tog natječaja po onom ključu vuk sit, a ovce na broju. A kako se to može kasnije interpretirati, u što izroditi nekom drugom prilikom? Sve u svemu, jasno je ovo izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave za 2005. treba pozdraviti, podržati iako bi bilo daleko oportunije da danas 2007. razgovaramo o izvješću za 2006. godinu iako treba priznati da je ono kao takvo stiglo predsjedniku Sabora tek 15. prosinca 2006., znači krajem prošle godine tako da je još relativno brzo ovo za 2005. uvršteno u proceduru. Sve u svemu to treba pozdraviti, a još jedanput povesti računa o ovome što se dešava među nama, jer ponovit ću svaka četvrta, peta kuna u ovoj državi ima svoga kuma. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega Kajin je rekao da su tenkovi bili prodani '91. godine, što nije točno, pa ispravljam njegov krivi navod. Ti su tenkovi prodani prije '90., prodala ga je bivša Jugoslavija, a obveza međunarodnog ugovora je naslijeđena u Republici Hrvatskoj, a obveza međunarodnog ugovora koja je naslijeđena je obveza. Hvala. U 10 i 40 ističe vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Za Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite.

Ovo izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave je uravnoteženo, pregledno i za onoga tko ga je proučio i pročitao ostavlja dovoljno prostora za promatranje i razmatranje uključivo i one kritike koje proizlaze iz samog ovog materijala, a koje se odnose na pravni, ali i tehničko-organizacijski karakter. Prije svega mislim na uvjete rada u kojim radi Državna komisija. No, javna nabava je očigledno vrlo interesantna i na domaćem planu, prije svega iz činjenice što veliki dio bruto društvenog proizvoda se evidentno troši u okviru javne nabave, no i na vanjskom planu ako tako mogu kazati kad je u pitanju nastavak ili početak pregovora o javnim nabavama, jer smo trenutno u poziciji poziciji da pregovori nisu počeli. Naravno prije nego što se ostvare ili ispune dva ključna uvjeta. Jedan je onako reklo bi se narodno kazano da bude sve transparentno, a drugi je da napravimo ili dostavimo strategiju javne nabave za koju su se i stvorili uvjeti jer će se financirati od strane Europske komisije i na taj način bi se trebali stvoriti uvjeti da pregovori o tom poglavlju počnu. Što govori činjenica da upravo u tom poglavlju u ovom momentu ne vodimo pregovore? Govori o velikom interesu da se ovo poglavlje riješi čim prije, čim kvalitetnije i sa čim manjim brojem izuzetaka. Naime i sama Europska unija u posljednjih nekoliko godina je vodila vrlo žestoku i široku raspravu upravo o javnoj nabavi. i tamo se svaka 4., 5. kuna okretala oko javne nabave. I tamo je veliki prostor manipulacije na jednoj strani postojao, ali u posljednjih nekoliko godina u Europskoj uniji, zemljama Europske unije javlja se jedan novi proces. A to je proces koji pokušava kroz razne okvire nacionalnog zakonodavstva protekcionistički zaštititi određena poglavlja u javnoj nabavi. Ja bih isto tako volio da je u ovom izvješću postavljena jedna takva teza jer kažem u posljednje tri godine gotovo većina zemalja Europske ugradila, primjenjuje ili će primjenjivati jedne od oblika koji se može nazvati protekcionistički pristup kad je u pitanju javna nabava, a kad su posrijedi određene javne nabave koje se drže posebno važnim ili je nacionalno gospodarstvo posebno zainteresirano za njih. Naravno vratimo se mi na našu svakodnevnicu. Na brojke i primjere koji se nalaze u ovom izvješću i koji ja sam uvjeren da ovo izvješće u odnosu na prijašnju godinu je korak naprijed u smislu onih brojeva i podataka, brojeva žalbi no ono što i samo izvješće na neki način prizna da nije da nije u mogućnosti ne samo evidentirati to nego da nije u mogućnosti kroz postojeće mehanizme, pravne mogućnosti koje ima reagirati jest činjenica da još uvijek veliki dio javne nabave roba i usluga se provodi bez mogućnosti nadmetanja, bez donošenja odluka o odabiru i izravno se ugovara i tako se na najdrastičniji način u naravi krši temelj ovoga Zakona. A naravno ne krši se samo temelj ovog Zakona nego se razbija i tržna utakmica. I dolazi do monopolizacije onih koji ionako kroz karakter proizvodnje jesu u monopolu. I to je ustvari jedan segment kojem nije posvećeno dovoljno pažnje. Naravno da takvih primjera ima puno i naravno da njih je kroz rad ove državne komisije nemoguće locirati. Jer ona nema informaciju o tome što se dogodilo u pogledu izravne pogodbe na način na koji mi naravno možemo uvijek smisliti i naći pa će vam svaki iole sposobniji, pod navodnike, ponuđač na javnim natječajima reći da je procedura u naravi sasvim prihvatljiva. Da ne otežava tržno poslovanje i da se u naravi sve može dogovoriti. E to upravo da se sve može dogovoriti je ustvari glavnina problema sa kojim se susreće javna nabava uopće. Onaj dio koji se odnosi na žalbe koje su ili odbačene ili usvojene, taj dio imamo evidentiran. Za taj dio točno znamo na koje predmete se odnosi, na što se odnosi? Da li je povrijeđena procedura ili nije? Ali na onaj veći dio koji još uvijek se ne nalazi u ovom dijelu taj dio predstavlja ustvari boljku cijelog sistema i ustvari negativnosti se najviše vuču sa te strane. Ja ću se malo vratiti na koji način se može ili se zaobilazi principi javne nabave. Ili na koji način razgovarati o zaobilaženju javne nabave kada su u pitanju određeni strateški projekti. Naravno može to biti pitanje vojne tehnologije, može biti infrastrukturna tehnologija u pitanju. Može biti javni prijevoz, može biti gotovo sve za što društvo ima poseban interes. I na koji način i kako i da li ustvari u Europskoj uniji postoji jedan unikatni model koji bi sprečavao da se takvo zaobilaženje javne nabave naprosto ne događa. unija nije uspjela u tom dijelu jer ja ću navesti samo neke podatke koji su jako bitni. Koji su brojčano dominantni i koji gotovo da i nisu presedan. Naime kad je u pitanju Mađarska, u Mađarskoj je dobavljač vlakova za nacionalne željeznice, znači na tom natječaju je pobijedio švicarski «Stadler». Jedan od najvećih proizvođača vlakova na svijetu «Bombardier» koji ima udio u mađarskom proizvođaču vlakova, otvoreno je poručio mađarskoj Vladi da će u tom slučaju morati otpustiti 600 radnika. U slučaju da švicarski «Stadler» koji je pobijedio dobio posao za koji je bio povoljniji 27%. Naravno Vlada je intervenirala kod Europske komisije i omogućila ipak izbor skupljeg ali domaćeg proizvođača. Točka. U Italiji je zagrebački «Gredelj» samostalno pobijedio na natječaju za rekonstrukciju vlakova. Pobijedio. Bio najpovoljniji. Ali, ali onaj ali, ali im je otvoreno, ali neslužbeno poručeno da će natječaj ipak biti poništen jel' ako u konzorcij ne uđe i talijanski Ansaldo. I naravno dogodilo se ono što se dogodilo. Znači ovo ne govorimo o Hrvatskoj. Govorimo o zemljama članicama U poljskom gradu Lodgu natječaj je poništen jer je najjeftiniju ponudu za nabavku tramvaja dao Cro tram. Reklo bi se naša firma. Na ponovljenom natječaju pobijedila je domaća «Pesa». U Francuskoj se je teško može naći, teško može naći u bilo kojem gradu, u bilo kojem selu, u bilo kojem kraju Francuska bilo koja lokomotiva ili vagon koji nije proizveo jedan od dva domaća proizvođača. Drugim riječima njih nema. Naravno zašto ja ovo govorim? Ne govorim ovo da bi pravdao nepravilnosti koje se događaju u sustavu javne nabave u Republici Hrvatskoj kad je u pitanju direktna pogodba, kad je u pitanju tzv. sivo zaštićeno tržište koje evidentno postoji kroz manipulacije. Ali dobro u ovom Izvješću kaže i piše da bi trebalo pojačati onaj dio propisa koji se odnosi na ovu regulativu sivog, pod navodnike "zaštićenog" tržišta u javnoj nabavi, jer postojeći propisi nisu dostatni da bi Komisija mogla djelovati, jer nema ingerencije. Nadalje, ako smo pitanje oskudnosti prostora za rad ove Komisije riješili to je dobro, što bi značilo da će u idućem razdoblju Izvješće biti bolje, kvalitetnije i sadržajnije. Naravno i sam karakter pravne zaštite koji proizlazi iz ovog zakona je ustvari nedostatan, on je kriv, on samo konstatira kad je netko poginuo da je mrtav. Naravno ako želimo urediti u potpunosti tržište, jer veli kad se radi o uređenju tržišta i tržišnih odnosa ne može tržište funkcionirati da postoje dobro unaprijed i loši unaprijed. Tržište ima svoja pravila. Jer ustvari što je javna nabava? Ako pročitate kako se ustvari izabire kod javne nabave ponuđači, onaj koji je dao najbolju cijenu i to nam je jasno što je najbolja cijena, to je najniža cijena, pod uvjetom da nema aneksa, jel. I onda kaže, sveukupno ekonomski najbolja cijena. E sad Bogme to vam je i malo teže shvatiti jer je zašto, jer je nedorečeno. Ili je najbolja cijena ili nije najbolja cijena. Naravno postoji čitav niz uvjeta koji mogu čak biti opravdani. Znači mogu ograničenja i protekcionističko ponašanje biti opravdano. Evo kada je u pitanju konzorcij Gredelja i Končara koji je napravio vlakove koji su se u Hrvatskoj pokazali dobri. I nema razloga jer se naš konzorcij još uvijek ne može na svjetskom tržištu nositi sa onima koji mogu dumpingu dati 40% jeftiniju cijenu. I onda bi zbog toga naš konzorcij trebao propasti? Ne, on ne treba propasti. Ali to je izuzetak koga treba pravno normativno regulirati. Jer mi kao svaka nacionalna privreda moramo našu granu, granu našeg gospodarstva zaštiti. Ali zaštiti da ne bude pravilo kod izuzetaka na ovom sivom i unaprijed predodređenom tržištu. Znači bitno je ovdje upravo ono što je kod ocijene stanja u javnoj nabavi i kazano, raspoznati gdje problem leži. Problem ne leži na onim predmetima koji su ovdje navedeni, prihvaćeni ili odbačeni, ne leži u njima. Jer da leži u njima oni ne bi ni bili tu. Oni su svoje već riješili. Prema tome, probleme treba rješavati tamo gdje oni nastaju i kad nastaju. A ne onda kad se završio cijeli proces i kada samo konstatiramo da nešto nije u redu. Prema tome, Komisija ne može raditi tuđi dio posla, to je ustvari poanta. Ili ćemo pravnim propisima omogućiti Komisiji da bude od samog početka u nizu onom tehničkom nizu na koji nastaje natječaj i na koji se dolazi do posla, a da ne bude zadnja karika koja samo konstatira. Pravila koja su različita od županije, grada, općine su naprosto ne, nemoguće ih je ujednačiti. Ali ja želim prije svega kazati da moramo podijeliti onaj segment kod javne nabave koji je u interesu društva kada se govorio o protekcionistu, protekcionističkom postupku za domaće proizvođače kada je u pitanju strateška grana proizvodnje bilo u sektoru infrastrukture, obrane, Ministarstva unutrašnjih poslova ili javne usluge. I da razlučimo, onaj dio sivog i neprihvatljivog ponašanja kojega imamo i u središnjoj državi i u jedinicama lokalne samouprave, a koji upravo kroz nedostatke pravnih propisa ustvari nalaze kanale kako da izbjegnu javne natječaje ili kako da javne natječaje doskoče na način da oni za njih ne predstavljaju realnu podlogu jer su prethodno već dogovorili. Prema tome, podrška ovom Izvješću i one ocijene stanja koje su ovdje navedene trebale bi naći u izmjenama i dopunama zakona da se upravo one postave kao temeljne. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Štovani predsjedniče Državne komisije, kolegice i kolege. Pred nama je jedno vrlo zanimljivo štivo. Posebice ovo poslije 34. stranice Izvješća. Pojavljuju se mnogi likovi, neki puta su pozitivni, imaju pozitivnu ulogu jer im se žalbe, naručiteljima se žalbe odbacuju, neki puta su u negativnoj situaciji ali žalbe im se prihvaćaju. Ali upravo doista pokazuje da je naše društvo sve više i više senzibilizirano za vrlo važan segment jer očito tu se kriju veliki novci se okreću. I dobro da je javnost kažem senzibilizirana, da je radoznala, da je znatiželjna i da zapravo želi znati što se u tome događa. I svakako bi htjela da ovi glavni akteri, ovi likovi koji se kažem pojavljuju sa svih razina, i ovo što je maloprije kolega Kajin govorio nitko u ovoj priči nije nevin. likove iz Vlade, iz ministarstava, iz velikih državnih javnih tvrtki, sa lokalne razine, lokalnu samoupravu, gradove, općine, županije. I jednostavno očito da da je dobro da se stvorio jedan takav osjećaj da nam ništa ne može promaći. Ono što je važno Državna komisija je samostalan proračunski korisnik čija je upravo nadležnost i rad uređenih zakonom, a odgovara upravo izravno ovom Hrvatskome saboru koji kažem podnosi ova zanimljiva godišnja izvješća o svome radu. Ono što je vrlo važno, a to je da odluke Državne komisije su obvezne za sve stranke u postupku. Ono što zapravo sad jedno malo počinje malo lošiji dio ove priče upravo da osnujemo određeno tijelo, a onda zapravo konstatiramo da nema prostora, da nije moglo zaposliti toliko osoba koliko je bilo potrebno za jedan optimalan rad pa se moralo intenzivnije raditi kako bi se udovoljilo rokovima za odlučivanje. I nadamo se upravo da treba stvoriti zapravo jednu novu praksu i ova izvješća su dobra da ono kada smo odlučili da imamo jedno ovakvo, da postoji Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave da se onda doista omoguće optimalni uvjeti da ona može svoj vrlo važan i odgovoran posao napraviti a da ne postoji upravo alibi priča da zbog određenih ovih objektivnih razloga se stvari nisu mogle odvijati onako kako bi se to htjelo. Ono što mi u klubu HSLS-a želimo pohvaliti, a to je da je rad ove državne komisije javan i transparentan, izražava se upravo upravo kroz načelo javnosti i transparentnosti žalbenoga postupka, objavu upisnika žalbenih predmeta državne komisije na internetskoj stranici, uspostavu internetske stranice državne komisije, aktivno sudjelovanje u procesima izobrazbe kroz brojne stručne seminare i sudjelovanje na raznim konzultativnim konzultativnim sastancima u institucijama Europske unije i redom vodiča i drugih materijala te korištenjem Internet i web stranica omogućena je veća dostupnost informacija, a i kvalitetnije informiranje putem službenih publikacija o javnim natječajima olakšava se zainteresiranim u postupku nabave donošenja odluke o sudjelovanju ili ne sudjelovanju na natječaju. Kažem to je upravo dobro, upravo ta edukacija, stvaranje te zapravo jedne prakse koja će upravo omogućiti da doista da ovaj, taj sivi, taj prostor, dakle kada smo rekli da je ovo jedno dobro i zanimljivo štivo. Što ono znači? Da je upravo ta jedna, ta situacija nekome omogućava da doista bude uspješna tvrtka, da dobro posluje, da doista se kaže da bude u onoj situaciji pukovnika, a nekome drugome se doista omogućava da nestane sa tržišta i jednostavno da ono bude se kaže pokojnik i to to je ono što je vrlo važno, naručitelje naučiti da moraju stvarati ambijent upravo tih jednakih prava a ne da doista postoje, odnosno da unaprijed imamo, odnosno utakmice koje se zapravo već na kraju, prije početka zna rezultat. To je zapravo nešto što upoznavajući mentalitet našeg čovjeka nešto što mu zapravo najviše smeta. Nitko od nas ne želi sudjelovati u hendikep utrci, svi se mi zapravo zalažemo i u našim političkim utakmicama da bude taj minimum ravnopravnosti i jednakosti, a što na to reći za ove gospodarske subjekte koji također također doista moraju i kada ulaze u utakmicu zna stvoriti ambijent i da se zna da doista onaj tko bude ga prekršio da će biti surovo kažnjen, da mu to više nikada ne padne na pamet. Upravo zbog toga i kažem ovo što ste napravili, cijelu ovu sada ovu logistiku koja upravo će omogućiti da ljudi se čak i znaju znaju žaliti, jer na žalost neki puta upravo kod nas i imate onda ovu situaciju da ljudi pokušavaju kalkulirati pa neću se žaliti onda doista nekom natječaju b) onda ću upravo zbog te moje benevolentnosti postoji mogućnost da mi onda se naručitelj smiluje i da meni uvjete kao što je omogućio u nekom lažiranom meču. znači da je riječ, uočava se ta tendencija blagoga pada, ali to ne znači da se situacija među nama da nam bude jasno, da se popravlja. To jednostavno ako se kaže kao činjenica koju kažem ne treba prebrzo i prehitro komentirati. Otprilike na nešto više od 9,5 tisuća ovih javnih nabava da je bio relativno mali broj izjavljenih žalbi, negdje manje od 8%. To također isto samo po sebi ne znači apsolutno ništa ništa jer upravo možemo pretpostaviti da ima nekih od ponuditelja koji se jednostavno ne usuđuju tražiti pravnu zaštitu kažem upravo bojeći se da bi nekom od sljedećih nadmetanja neće biti odabrani zbog toga što imaju tu stigmu da se vole žaliti. Ono što se nama u klubu čini, to je da je potrebno povećati broj propisa kojima će se urediti rad i postupanje državne komisije, a kojih po našem mišljenju ima nedovoljno, odnosno polazim od ove pretpostavke da zapravo ništa nije jasno i da upravo treba zapravo svaku fazu postupka itekako treba dobro opisati i što je još važnije, omogućiti kontrolu kažem svake faze postupka. Zatim čini nam se da dosta i dokumentacije treba drugačije zakon urediti, čime bi se po našem mišljenju trebao skratiti trajanje samoga postupka, on traje negdje skoro pola godine, još ako kažem tome dodate sve to skupa, neki puta može proći cijela godina a da zapravo stvari stoje, a kažu uvijek se kaže da je najskuplji novac upravo onaj novac koji je zarobljen koji je zarobljen i koji se ne može pravovremeno staviti u funkciju. S obzirom na podnormiranost bilo bi dobro da se nakon provedene rasprave o ovome izvješću donese zaključci kojima bi se nadležna tijela obvezala da u određenim rokovima donesu potrebne propise. Mi zapravo tako i doživljavamo zapravo izvješća na neki način trebaju sve nas pomalo educirati i doista omogućiti da se onda praksa poslije toga promijeni. Ako mi to budemo doista samo, ako vi budete tako pisali zanimljiva štiva, mi o njima budemo ovako poneki rekli ili ono konstatirajući stanje, a ne raditi ništa poslije toga da se ove uočene negativnosti ne promijene, onda mislim da ovakva izvješća i nemaju smisla. U samom izvješću komisija stoji da stanje u području postupka javne nabave nije zadovoljavajuće pa stoga cjelokupni postupak nabave od osnivanja stručnoga povjerenstva do konačne odluke o odabiru i žalbenog kažem postupka kojeg smo rekli traje skoro pola godine po našem mišljenju uistinu dug period i potpuno ekonomski neopravdan. Po Zakonu o javnoj nabavi taj bi se postupak trebao trajati najviše 100 dana manje, 71 dan, pravna zaštita pred … /Ne razumije se./ … svega osam dana. Najveće primjedbe koje se tiču sustava javne nabave, a koje je komisija u izvješću naglasila, odnosi se na Zakon o javnoj nabavi koji kako stoji u izvješću ima niz nedorečenosti i kontradikcija te praznih praznina. Očito da se radi o vrlo osjetljivom području, da je javno senzibilizirana, da on doista je upravo, jer to je područje gdje doista se ta antikorupcijski plan, program može doista najdjelotvornije provoditi. Po našem mišljenju nužno je mijenjati Zakon o javnoj nabavi u smjeru iznalaženja najboljih modaliteta za rješavanje velikog broja problema koji kažem koji se javljaju u sustavu javne nabave. Ne treba od toga bježati. Imamo evo podatak da je 96. godine prošloga stoljeća Švedska čak 8 puta mijenjala svoj Zakon o javnoj nabavi. o javnoj nabavi. Upravo to, znači čim praksa pokazuje određene aberacije onda doista jednostavno što, a to Parlament može i nadamo se da će da će i Vlada osluhnuti ove naše rasprave i ove primjedbe i da ćemo uskoro ovdje imati na raspravi novi Zakon o javnoj nabavi. Baš zato što kažem postoje te pravne praznine u zakonu i zato što su neke od odredbi nedorečene, upravo otvara se ta mogućnost za malverzacije. Posljedice prilikom donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, jer kažem postojeći Zakon o javnoj nabavi daje mogućnost da nakon odabira najniže cijene i drugi ponuđači koji prihvate naknadno tu cijenu mogu sudjelovati u određenom poslu na temelju nekih dodatnih kriterija. Kažem što se po našem mišljenju čini, upravo stvara tu jednu novu konfuziju i onda upravo zbog toga imamo taj upravo čitav niz ovih i žalbi i stvaranja upravo ove atmosfere, ambijenta da je baš sve u ovom društvu suspektno.

iako kažem treba razmisliti upravo o skraćivanju, ali i poštivanju procedura. Jedno je nešto, ako zbog nekih rokova, ako se procedura ubrza, ali to ne znači da proceduru treba ignorirati i da upravo taj osjećaj da ništa neće biti zamračeno što se ovako popularno kaže i da će se stvari odvijati, biti biti transparentno, to je nešto što svaki zakon pa i onda i mi možemo dići ruku za jedan kažem zakon koji neki način ima kod nas i neki emotivan naboj upravo jer smo hvala Bogu i srećom rukometna velesila. Pa temeljni cilj Zakona o javnoj nabavi je trebao biti učinkovito i gospodarsko korištenje podobračunskih sredstava na temelju jasnih pravila nadmetanja, oglašavanja, transparentnosti te zaštite prava svih sudionika te utakmice. Područje javnih nabava izrazito je osjetljivo jer je uz problem odstupanja između djelotvornosti zaštite domaće industrije povezano i s problemom moralnog hazarda. Još bolja regulacija tog područja smanjila bi zloupotrebu zloupotrebu ovlasti i vršila bi se kontrola državnog aparata. Evo sad je maloprije kolega Markov govorio kako to u nekim drugima se zemljama radi, taj protekcionizam koji očito čak ni ovi strogi zakoni Europske unije još uvijek su prisutni u mnogim zemljama i Europske unije što upravo pokazuje da situacija i drugdje i nije tako sjajna. Kažem to ne treba biti alibi za ove malverzacije ovdje kod nas, ali svakako pokazuje se da neki element protekcionizma domaće industrije da bi trebao biti također ugrađen u određena zakonska rješenja. U praksi su često zlouporabe koje onemogućavaju nesmetano odvijanje javnoga nadmetanja, kako za stranu koja koristi javno nadmetanje …/Govornik se ne razumije./… usluga ili koncesija, ali tako i za stalnog ponuditelja koji je zainteresiran za uspješno dobivanje javnog nadmetanja na obostranu korist. Tijekom razdoblja primjene postojećeg Zakona o javnoj nabavi i njegovih izmjena i dopuna otvorena su mnogobrojna pitanja. Jedan od razloga je taj što podzakonski propisi koji bi su trebali detaljnije razraditi pojedine institute, razjasniti i olakšati njihovu primjenu u praksi na žalost još nisu doneseni. Sporna pitanja koja se najčešće postavljaju su se odnosila na postupak javnog nadmetanja kao osnovni način nabave te na sklapanje ugovora nakon završetka postupka nadmetanja te na pravne posljedice koje nastupaju zbog povrede odredaba zakona. Uz prigovore na postupak nadmetanja i sam nadzor nabave koji je bio dosta otežan jer je nadzor i moguć samo onda kada postoje jasna pravila, postupci, evidencije i nadzorne službe. Točno pridržavanje zakonskih propisa u javnoj nabavi, otežavanje odstupanja od postupaka donošenja potrebnih podzakonskih akata, provedba opsežnih provjera te dokumentiranje svakog koraka u postupku znatno sužavaju prostor za …/Govornik Nabava roba i usluga u iznosu manjem od 200 tisuća kuna često su vrlo netransparentne i otvaraju mogućnost manipulacijama, stoga bi trebalo promijeniti uredbe kojom se to regulira i preciznije definirati i takove postupke. Potrebno je i to vrlo često se zapravo to svjesno radi i upravo ide se na određene usluge i robe da su jeftinije od tih 200 tisuća pa se onda ne milijun kuna usluga ili posao pretvori u nekih pet, šest manjih poslića i kažem na tu se mora također voditi, te stvari se trebaju kažem preciznije regulirati i definirati. Potrebno je provoditi niz mjera koje su neophodne kao prevencija pojavi manipulacija u javnoj nabavi kao što su vođenje i dosljedno provođenje reorganizacija, raspodjele nadležnosti i odgovornosti, a iznad svega provođenje unutarnje kontrole. Važno je na svim razinama i u tijelima javnih službi, državne uprave, lokalnoj samoupravi ustrojiti unutarnju kontrolu, ali i posebno afirmirati i intenzivirati rad unutarnje kontrole. Ja mogu reći, evo sada imamo jedan primjer da gradonačelnik jednoga velikoga grada u Hrvatskoj ima savjetnika isključivo za javnu nabavu. Doduše moram priznati da mi je nejasno što čovjek može raditi godinu dana, svaki dan, 8 sati, ali eto ako je to korak prema intenziviranju i afirmaciji unutarnje kontrole onda ćemo i to podržati. I kažem, upravo to bi na najbolji mogući način …/Govornik se ne razumije./… moguće nepravilnosti u postupku javne nabave i to na mjestu gdje se ona zapravo i odvija i u pravom smislu riječi, odnosno još samo da ponovim ovo je zanimljivo i dobro štivo, ali sam rad Državne komisije nedostatan ako se onaj samo zapravo vrh ledenog brda, a ispod toga se odvijaju oni poslovi koji nisu korektni. Hvala. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ovo se izvješće odnosi na 2005. godinu, a izvješće koje će opisivati trenutno stanje, dakle ono što se događa danas raspravljat će se u Saboru valjda 2009. ili 2010. godine pred nekim novim sazivom Sabora i stvar tako postaje pomalo besmislena. Zakon o javnoj nabavi postoji i svi znamo da se on ajde jednim dijelom poštuje, jednim dijelom krši, a jednim dijelom izigrava. Tamo gdje se zakon krši možda i nije tako velik problem jer postoji Državna komisija za kontrolu, pa ona ta kršenja evidentira, pa onda postoji nekakvi postupak žalbe i uglavnom stvar se nekako vodi kraju. Veći je problem tamo gdje se zakon izigrava pa se znači odstupa od njegovog duha i od njegovog sloma, a da to izigravanje zakona neće nikada ući u izvješća bila ove Komisije i da će to izigravanje zakona predstavljati zapravo odstupanje od poštenog fair playa u tom postupku nabave. Kako se sve to zakon izigrava? Evo nedavno smo bili svjedoci, jedan takav pokušaj je izvela čak i sama Vlada predlažući posebni zakon o rukometu koji kad ga je predlagala je bio Vladin zakon, a kad ga je povlačila je postupao Bandićev zakon. Što se htjelo tim zakonom? A htjelo se suspendirati neke odredbe Zakona o javnoj nabavi. Znači proglasiti jedan specijalni slučaj, eto, predstavljalo bi jedno legalno odstupanje od uobičajenih pravila ili od zakonom zadanih pravila. Naravno, to je naišlo na nepovoljan odjek u javnosti i Vlada je dakako takav zakonski prijedlog zbog javnosti povukla što je dobro, jer gradonačelnici svi kažu da će oni te dvorane uspjeti izgraditi i poštujući Zakon o javnoj nabavi i radeći, dakle vodeći poslove transparentno. Svjedoci smo napisa o tome kako se Zakon o javnoj nabavi ne krši, nego izigrava. Izigrava i to obilato na primjeru Ministarstvu unutarnjih poslova primjenom takvog tzv. tajnog postupka. Za to zakonska mogućnost postoji. I dobro je da postoji. I treba postojati. Treba postojati za neke specifične robe i usluge koje nisu javni artikli. Treba postojati i kada je svrha nabave takva da ona mora biti tajna. Ali, Ministarstvo unutarnjih poslova zloupotrebljava ovu odredbu, ovu mogućnost o tajnom postupku, pa direktnom pogodbom na primjer nabavlja automobile. Dobro. Automobile. Kažu, automobili moraju biti posebno opremljeni ako su to presretači, ovi, oni. Pa ih nema na tržištu u javnoj ponudi. Dobro, ajde. Ostavimo po strani automobile. Ali, Ministarstvo unutarnjih poslova takvom direktnom pogodbom i pod pečatom tajnosti postupka je nabavilo i četiri fotografska laboratorija marke "Fuji". Pa zašto su, kako su fotografski laboratoriji koji im tamo trebaju da razvijaju fotografije, po čemu je to nekakva specifična tajna oprema? Kad su oni standardna oprema. Koriste se svagdje. Pa je onda nabavilo na primjer potrošni materijal za kriminalističku tehniku i Centar za kriminalistička vještačenja. A to su vam reagensi različiti, kemikalije kojekakve. E, i to je tajna. To je isto tajna i pod velom te tajnosti se pod direktnom pogodbom nabavljaju reagensi. A vrhunac su fotoaparati "Nikon" F80. Svaki košta 7 tisuća Oni su analogni, nisu digitalni. Analogni. Ali su nabavljena samo kućišta, bez objektiva. A u Ministarstvu unutarnjih poslova nema adekvatnih objektiva za ta kućišta. I sad oni stoje tamo u skladištu, ne mogu se koristiti jer bez objektiva ne vrijede ništa i tamo stoje potpuno neupotrebljivi. I vjerojatno nikad neće biti upotrijebljeni. To da nekom uopće padne na pamet nabavljati analogne aparate spada u enciklopediju valjda gluposti digitalne tehnike, ali koja se pravda međutim novom glupošću da digitalna fotografija nije dokaz. A je. I svi znaju da je. Nabavljene su i bljeskalice MET 2 60 CT-4. To je inače sastavni dio uobičajene kriminalističko-tehničko fotografske opreme. Ali tu je kod njih, tih bljeskalica zanimljivo to, da im je garancija datirana na 2003. godinu. Nečije stare zalihe su, nečija skladišta su očišćena, da bi se nabavilo nešto što je potpuno neupotrebljivo i što sada stoji u skladištu MUP-a. Izvješća dakle, ove Komisije su zakašnjela. Saborske rasprave nisu dobra metoda kontrole onoga što se zbiva u realnom prostoru i u realnom političkom vremenu. Bilo bi dobro da Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji ne nadležan za Ministarstvo unutarnjih poslova ode tamo, pa da pregledaju te fotoaparate, da pregledaju te bljeskalice, pa da ovom Saboru podnesu jedno izvješće promptno a ne 2009. ili 2010. godine, kad će o tome pisati u izvješću o tim fotoaparatima. Da podnesu jedno izvješće pa da to raspravimo, tko je i zašto u MUP-u izbjegao Zakon o javnoj nabavi? Tko je pod velom tajnosti nabavio fotoaparate analogne? Tko je nabavio bljeskalice kojima ističe rok valjanosti? Tko je na tome zaradio? Kome se pogodovalo? Čije je skladište ispražnjeno? E onda bi već ta rasprava već imala smisla. I onda bi ona sasvim sigurno bila jamstvo da se takve stvari neće pojavljivati. Da se neće događati. Da će oni koji su zaduženi za nabavu robe, a nabavljaju za državni novac, za novac poreznih obveznika, tom poslu pristupati odgovorno. Ne možda zato što su oni sami po sebi jako odgovorni ljudi. Nego zato što će se bojati kontrole ovoga Sabora. Ovo što sada radimo nije nikakva kontrola. Ovo je konstatiranje statističkih podataka. I primanje tih statističkih podataka na znanje i prihvaćanje ovakvih izvješća, jer šta ćemo drugo s njima raditi nego ih prihvaćati. Možda bi bilo rješenje uključiti više javnost u to. Pa ako neće Odbor za unutarnju politiku napraviti takvu provjeru, pa neka je napravi civilno društvo. Pa neka van Vladin sektor, pred javnost izađe sa činjenicama. Pa neka upozori javnost kako se troši novac tih poreznih obveznika. Možda bi trebalo razmisliti i o promjeni zakona. Zakon je kažu oni koji moraju obavljati poslove javne nabave krut, strog, neelastičan, često puta su ti rokovi predugi pa se ne može riješiti problem ako se zakon poštuje do kraja. Možda. Možda. Treba pronaći, možda ga treba fleksibilizirati. Ali onda pojačati kontrolu. Pa ako će biti malo mekši zakon, malo elastičniji, onda kontrola mora biti čvršća, jača, efikasnija i brža. I brža. A rasprava koju bi Parlament o tome vodio, mora biti promptna, jer rasprave s dvije ili tri godine zakašnjenja o nekom problemu, one su potpuno besmislene, one su jedno trošenje javnog vremena. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Frano Matušić. Izvolite! **Matušić, Frano (HDZ)** Kolega Stazić je netočno ustvrdio da je Vlada pokušala izigrati Zakon o javnoj nabavi predlažući tzv. "rukometni zakon". Naime, Vlada je vrlo legalno predložila zakon, istina na poticaj SDP-ovog gradonačelnika Milana Bandića kako bi se ubrzala procedura javne nabave, a ne kako bi se Zakon o javnoj nabavi izigrao. Dakle, netočno je kolega i prvo pogledajte što se događa. Jer da je procedura došla u Sabor naravno da bi bio takav zakon legalan. Druga stvar, slažem se s vama

Molim, štopajte mi vrijeme. Štovani kolega Stazić je rekao nekoliko netočnih navoda koje ću stići u ovo kratko vrijeme. Automobili MUP-a su kupljeni tako da je izigran Zakon o javnoj nabavi. To nije točno. Nigdje u svijetu se javno ne objavljuju karakteristike automobila presretača. Da ih prekršitelji na cesti ne bi mogli prepoznati. I zato je zaobiđen Zakon, išlo se na neposrednu pogodbu. A cijene koje su postignute su ispod tržišnih. Dakle trebalo je pitati ministra kad on ovdje sjedi na «Aktuelnom prijepodnevu», a ne danas kad ga nema. Slično je sa foto laboratorijem za kriminalističku obradu. Pa nijedna zemlja u svijetu ne obznanjuje svoje kriminalističke metode kriminalcima jer onda naravno da neće biti uspješne. Šta se kemikalija tiče za istu obradu one se kupuju neposrednom pogodbom jer su definirane postojećom, a naslijeđenom opremom. Dakle oprema diktira koju kemikaliju ćete kupiti a ne na tržištu koju vi hoćete. Dakle postoje metode da se dođe do istine a ne da se s tim politizira. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Šime Prtenjača. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Gospodine predsjedniče, predsjedniče državne komisije, kolegice i kolege. Ja ću zapravo u ovom izvještaju govoriti kao i o samom postupku javne nabave više načelno. Naime nadzor nad javnom nabavom vrši i Ured za javnu nabavu u okviru Vlade odnosno Ministarstva financija, a Državna komisija je zadužena samo za one postupke kontrole javne nabave za koje su izrečene žalbe. Dakle ne može sama postupati i kontrolirati javnu nabavu ukoliko nema iskazane žalbe. Ali prije nego što je i ustrojena Državna komisija za kontrolu javne nabave pa i Državni ured, posebni Državni ured za javnu nabavu nama je kontinuirano o o postupcima i nepravilnostima u javnoj nabavi godišnja izvješća davao Državni ured za reviziju. I mi smo se time bavili više od deceniju, ali i sada svaki puta kad dobijemo godišnje izvješće jedan od najčešćih nalaza Državne revizije jesu nepravilnosti u postupcima javne nabave. To bi zapravo trebalo onda biti i nekakvo crveno svjetlo na analiziramo i Vlada i Parlament i postojeći zakon i uočene manjkavosti da mijenjamo. Ovo izvješće je u statističkom i kvalitativnom smislu vrlo dobro sročeno. Uz pregled slučajeva u kojima je komisija vodila postupak te popis naručitelja koji su prijavljeni za kršenje odredaba Zakona o javnoj nabavi predočena nam je i manjkavost određenih odredaba Zakona o javnoj nabavi koje su ili nedorečene ili se često krše. To je za nas vrlo kvalitetan podatak jer rijetko koja državna institucija sugerira zakonodavcu što mijenjati da bi nakon, Zakon kvalitetno zaživio u praksi. Ja bih iz ovog izvješća izdvojila zapravo dva stava koji nam sugerira Državna komisija. Prvo nas upozorava da je u natječajima kriterij odabira o ekonomski najpovoljnijoj ponudi se javio u 88 slučajeva i da je on rijetko u uporabi. Da se on, da se taj kriterij nije niti zakonito propisan niti proveden kod onih koji su ga uzeli u obzir što propisuje lošoj zakonodavnoj normiranosti i razrađenosti tog instituta u samom Zakonu o javnoj nabavi. drugo na što nas upozoravaju, dug, je dug vremenski period trajanja postupka nabave u slučaju izjavljene žalbe. Dakle od osnivanja stručnog povjerenstva za, do konačnosti odluke u žalbenom postupku može proći i do 176 dana. je, su za mene dva kvalitetna podatka koja bi zapravo nam trebala poslužiti pri analizi i eventualnoj izmjeni Zakona o javnoj nabavi. zašto mi zapravo tako na široko raspravljamo o postupcima u javnoj nabavi? Nije to samo u Hrvatskoj. O tome se kontinuirano raspravlja i u Europskoj uniji. U samoj Europskoj uniji javnoj nabavi daju poseban značaj jer su javne nabave u, prije, po zadnjim podacima dostigle preko 16% društvenog bruto proizvoda Eruopske unije ili 100 u apsolutnom iznosu negdje oko, preko 1,5 bilijuna EUR-a. Težnja da se sva trgovačka društva u Europskoj uniji mogu nadmetati za sklapanje ugovora pod jednakim uvjetima a time bi se postiglo poboljšanje u kvaliteti javnih usluga, ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta i to je značajna pomoć u borbi protiv korupcije. Hrvatska koja želi ući u Europsku uniju ovom području mora posvetiti dužnu pozornost i uklapati se u sve promjene koje u postupcima javne nabave provodi i Europska zajednica. Osnovna načela javne nabave trebala bi biti transparentnost, otvorenost i dostupnost čime bi se omogućila slobodna tržišna nadmetanja i zaštita javnog interesa kroz racionalni utrošak javnih sredstava. Vidimo i iz ovog izvješća ali i iz izvješća Državne revizije to često nije slučaj. Kad govorimo o ciljevima javne nabave onda su, oni predstavljaju zapravo sljedeće momente. Veća konkurentnost na tržištu, sprečavanje diskriminacije ponuditelja, transparentnost u poslovanju naručitelja u imovinsko-pravnim poslovima i racionalno trošenje poreznih sredstava. Mi nažalost nemamo točne evidencije o ukupnom broju javnih nabava i o njihovoj vrijednosti. Na to nas upućuje i ovo izvješće i mislim da bi bilo dobro da u godišnjim onim planovima Državnog zavoda za statistiku budu uvršteni i ovi podaci. Dakle da je obveza onih koji raspisuju natječaje o javnoj nabavi da oni moraju dostavljati i dokumentaciju Državnom zavodu za statistiku kako bi on bio kao službena institucija mjesto gdje će se voditi evidencija o javnim nabavama. Problem su izravne nagodbe koje se sada po promijenjenom Zakonu moraju objaviti u Narodnim novinama kao, to se, zapravo ta odredba je postavljena tako da bi mogući ponuditelji ili natjecatelji mogli izraziti žalbu. Međutim već je ovdje rečeno teško, imamo malo žalbi jer teško se žaliti ako očekuješ i neki drugi eventualno posao sa takvom institucijom. Uz javnu nabavu često se povezuje i problem korupcije. Pogotovo eto jer mi nemamo takve preglede svih javnih nabava. Značajno je da se o javnim nabavama izjasnilo i naše Vijeće za konkurentnost. Ja ću navesti probleme koji su oni uočili i koje one nudi, i koja rješenja nude kako bi se poboljšala situacija sa javnim nabavama. Prvo što nude kažu da hitno treba novelirati postojeći zakon na području javnih nabava. Da se mora regulirati, odnosno da mora se uspostaviti nova regulacija postupaka javne nabave. Oni također ukazuju da je potrebno ojačati informiranost o zakonskom uređenju i primjenu propisa o javnoj nabavi. Da je potrebno osnovati posebni sudski odjel za upravne poslove iz postupaka javne nabave. I kao zadnje, da je potrebno osigurati dovoljnu zastupljenosti stručnih i nepristranih osoba u vođenju postupaka javne nabave unutar tijela koja koja te postupke provode. Dakle to su ljudi koji se neposredno bave ili su sudionici u postupcima javne nabave. I sigurno da imaju najbolji pregled i mogu dati najbolje sugestije. I mi bismo, ne samo Parlament nego i Vlada, trebali analizirati koje dijelove zakona treba mijenjati odnosno doći eventualno sa potpuno novim Zakonom o javnoj nabavi. kao što sam rekla, za mene je ovo izvješće prihvatljivo. Ono je možda u vremenskom jednom odmaku, ali nema bitnih razlika recimo od prošlog izvješća gdje smo također imali negdje izraženi isto tako oko 7% žalbi na, prema evidentiranom broju javnih nabava. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo štovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, pred nama je Izvješće institucije koja je učinila veliki iskorak u usmjeravanju javne nabave na zakonske okvire. Kad se sjetim naših prvih nabava tamo iz ranih '90.-ih godina po naslijeđenim zakonima onda je nabava izgledala tako da u telefonskom imeniku nađeš dobavljača, nazoveš ga i kažeš mi što trebaš, on ti kaže kolika je cijena, potpišeš i posao je gotov. Pri završetku rata Vlada Republike Hrvatske donosi prvi zakon. On se je zvao Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova, '97. godine je donesen. Imao je 40-ak članova i to je bio prvi okvir, dakle još prije završetka rata legalnog ponašanja u javnoj nabavi. Čak je Vlada tad utemeljila i Službu za objedinjenu nabavu svih ministarstava za one potrebe koje su im zajedničke. Ovaj zakon je već naravno puno moderniji, a nadam se novi će biti još moderniji. Ured je poslovao kao što vidimo ovdje vrlo korektno i uredno. Ja bih pohvalio čak i financijsko izvješće ureda koje nitko nije spomenuo. Oni čak napominju koliko su odstupili od plana za oko 300 tisuća kuna zato što nisu mogli zaposliti sve zaposlene pa su uštedili. Sjetimo se recimo HRT-a koji također troši narodni novac koji je od plana odstupio za 120 milijuna kuna i to na plus pa nije imao niti obveze niti želje da nam to obrazloži. Dakle ovo je za svaku pohvalu. Naravno da je za pohvalu i javnost rada, dakle sve žalbe su na Internetu i svatko može imati uvida u sve što ured radi, što je temelj njegovog postojanja. Broj žalbi nije bio ako velik, svega 7,8% svih nabava. Ali to je valjda i zato što se mnogi ne usude žaliti jer će ih onda na sljedećem natječaju pojesti oni koji su krupniji. Pa to možda nije pravo stanje nezadovoljstva u natječajima. Ja ne bi više govorio o ovom uredu jer smatram da je korektno odradio svoj zadatak. Govorio bih o tome što se odvija mimo ureda, a tu je zapravo bit kršenja ne samo pranih nego i moralnih postupaka u javnoj nabavi. Prvo što se događa da se velik broj, velika količina državnog novca troši mimo javnih nabava, to je bilo spomenuto. Ja ću spomenuti opet Hrvatsku radioteleviziju koja mimo natječaja troši naš narodni novac i još se usudi predati tužbu protiv onoga koji je to obznanio, jer kaže da je to poslovna tajna. Dakle takav amoralni oblik ponašanja treba zaslužiti javnu osudu. Drugi oblik zaobilaženja i javne nabave i ovoga ureda ovdje su naknadni radovi. Mislim da također nije danas spomenuto. Što je naknadni rad? Na javnoj nabavi dobije se građevinski posao za x novaca. Kad se završi ispostavi se račun koji je za 20, 30% veći i naručitelj to plati jer su to naknadno radovi. Mislim da bi trebalo te naknadne radove zakonom jednom zabraniti jer naknadnih radova u građevinstvu nema ako ste izučili projekt i vidjeli što morate napraviti. ću jedno iskustvo iz doba obnove ustanova, zdravstvenih ustanova porušenih u srpskoj agresiji. Prva bolnica koju smo obnavljali, obnova je koštala tadašnjih 10 milijuna maraka. Došao je izvođač, jedan veliki renomirani tada izvođač i ispostavio račun na još milijun maraka, dakle 10% više za doknadne radove. Pitao sam ga zašto to niste na vrijeme rekli, ja bi za doknadne radove raspisao novi natječaj. Kaže takav je običaj. Običaj sam prekinuo vrlo jednostavno. Umjesto milijun maraka dao sam mu zlatnim slovima zahvalnicu što je hrvatskom zdravstvu donirao te '96. godine 1 milijun maraka. On se onesvijestio, preživio, dali smo mu prvu pomoć. Do kraja obnove ratom porušenih bolnica više nije bilo ni jedne jedine zamolbe za doknadno plaćanje iznad ugovorene svote. odgovornost je na naručitelji i onome koji plaća. Ne može nikako naručiti, odnosno platiti dodatne radove. I ono što bih još htio spomenuti, što je novost u Hrvatskoj, čak se pojavilo u razdoblju nakon ovog izvještajnog razdoblja, to je ono što je u svijetu poznato, pojava monopolnih kartela. To su velike tvrtke proizvođači koji se međusobno na globalnoj razini dogovore i podijele svijet. Meni će pripasti ove države, tebi one. Imaju monopolnu ulogu i monopolni polčožaj u zemljama. Kod nas se to događa već pune 2 godine. Takvi monopolni pripadnici kartela isključuju sve ostale, a drugi kolege iz kartela mu na tom području ne konkuriraju. Pa kada analizirate zadnje dvije godine neke natječaje vidjet će se da se od veliki tvrtki pojavljuje uvijek samo jedna. Pitate se zašto i ostale 3, 4 velike tvrtke koje proizvode taj proizvod nisu javile. Zato jer su se dogovorile da se ne jave. Jer onda diktira cijenu kako hoće. A kad mu se netko u takav kartelski sporazum uključio kao konkurent onda se njega isključuje izmišljanjem javnih afera. Ali nikad javnu aferu ne producira taj kartelista koji je monopol nego onaj koji je iz susjedne države monopolista. A taj se nikad ovdje ne natječe, nego samo organizira i tobože raskrinkava afera. Takvih primjera kod nas ima dosta. Ti kartelisti imaju još jednu skupinu stručnjaka za pronalaženje razloga za poništenje natječaja. Pa npr. kad gledate neke skupine natječaja broj žalbi je 100% u odnosu na izgubljene na natječaje pojedinog karteliste. Dakle, na svaki izgubljeni natječaj kartelista ulaže žalbu. Zašto? Jer ima vrhunsku ekipu za pronalaženje rupa u Zakonu o javnoj nabavi i povjerenstvo, Državna komisija ne može drugo nego poništiti natječaj. Primjer. Veliki natječaj poništen zato što je numeracija stranica bila u donjem desnom uglu umjesto u gornjem. Komisija je u pravu, jer po zakonu zaista mora biti u gornjem, ali kartelista je to našao da sruši natječaj vrijedan par desetaka milijona kuna. Nije to uštedio državi, državu će to skuplje doći jer će morati ponavljati natječaje. Drugi primjer. Umjesto broj stranica kroz stranicu u dokumentaciji je stranica kroz broj stranica. Dakle, ne piše 200 kroz 3, nego 3 kroz 200. Komisija je morala srušiti taj natječaj i krajnji korisnik je ostao bez opreme. Zašto to navodim? Zato što je u Europi borba protiv kartelista velika. Svjedoci smo jedne stravične afere u jednoj od europskih zemalja gdje jedan od takvih kartelista nedavno platio 850 milijuna eura globe zbog sličnih postupaka. A upozoravam na to zato jer su u Hrvatsku tek spustili svoju šapu i sada je vrijeme da se organiziramo protiv njih. Kako? Tako da proširimo nadležnost za javnu nabavu sa ovog Povjerenstva koji svoj dio ponavljam obavlja vrlo korektno, ali ne može ovakvima doskočiti na drugu jednu instituciju koja se zove Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Ta agencija bi morala dobiti nove ovlasti, a u novom Zakonu o javnoj nabavi bi ti kartelisti morali biti uključeni tako da tu ruku koju su pružili, tu svoju šapu na Hrvatsku amputiramo dok je još vrijeme. Hvala lijepo. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Hebrang je otvorio jednu vrlo interesantnu temu, a to je pitanje naknadnih radova. Mislim da je to kad se tiče javne nabave možda i suštinsko pitanje kad govorimo o građevini. Naime, evo i svježih primjera. Ja ću reći u našoj županiji postoji jedna firma koja u pravilu ide sa dunping cijenom između 20 i 30% jeftinije nego ostalo. Naravno riječ je o firmi jednog ratnog profitera koji koalira sa SDP-om i HNS-om, ali to možda u ovom trenutku nije toliko zanimljivo koliko je zanimljiva činjenica da nakon svih tih radova uslijedi cijena za naknadne radove koje premašuje iznos koji su druge firme ponudile za cijenu radova koje su bile objavljene na natječaju. koristi se taj sustav naknadnih radova kako bi se zapravo došlo i do veće cijene od iznosa koji je bio ponuđen na natječaju i da bi se na neki način uklonila konkurencija u ovom području i doista je ispod svake razine to što se događa u tom i slažem se s vama da bi trebao doći jedan prijedlog, odnosno možemo ga i mi potaknuti da se zabrani zapravo mogućnost da se ispostavi cijena za naknadne radove. To bi ja mislim uvelo reda i u javnu nabavu, a posebice u ovo područje građevine. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Evo kolega Matušić je pogodio zapravo srce onoga što sam htio reći. Puno više novca se odlijeva na naknadne radove u građevinarstvu nego na ukupne radove u građevinarstvu i to je konstatacija koja zapravo zabrinjava. Primjere koje smo čuli iz Dubrovačko-neretvanske županije su vrlo tipični, znamo i za njih, oni su u toj mjeri eskalirali da je doknadni rad skuplji od osnovnog rada i mislim da bi u svim takvim slučajevima trebalo povesti istrage. Uz ovaj prijedlog da se doknadni radovi zabrane zakonom možda još jedan isto tako prijedlog, a to je da se zakonski i svi doknadni radovi moraju kao druga faza radova staviti na natječaj, pa nek onda barem u toj podjeli kolača sudjeluju svi, a ne samo …/Govornik Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pa javna nabava je doista jedno vrlo zanimljivo područje i to je jedno plodno tlo za razne vrste nezakonitosti, pogodovanja, zlouporaba, korupcije i ostalih štetnih, zapravo neprihvatljivih radnji i postupanja koji doista su štetni za funkcioniranje svakog društva. Naravno o tim detaljima u ovom izvješću niti ne možemo vidjeti podatke jer to je ono što je predsjednik Državne komisije rekao stvar one tamne brojke koja se utapa u onim izuzecima od primjene Zakona o javnoj nabavi koja se utapa u razbijanju onih poslova na ispod 200 tisuća gdje zapravo se zaobilazi sami zakon. Međutim, to naravno Državna komisija niti ne može ispitati, to je stvar revizije, to je stvar onih koji imaju saznanja o takvim stvarima da to prijave Državnom odvjetništvu i drugim nadležnim državnim tijelima koja trebaju zapravo ispitati takve činjenice. Ovo izvješće mislim da je vrlo korektno napravljeno, ono doista daje sve podatke koji su nam relevantni i značajni da bismo mogli ocijeniti da li Državna komisija u zadanom razdoblju, a to je 2005. radila dobro ili nije. Ja se nadam da ćemo ove 2007. godine raspraviti izvješće o radu za 2006. godinu. Ono što je pohvalno pohvalno je da mi uopće Državnu komisiju imamo koncipiranu na ovaj način na koji u našem sustavu imamo. Ona je neovisna, ona je samostalna, osnovali smo je mi, znači zakonom Hrvatski sabor i ona pruža jedan puno objektivniji, kvalitetniji način zaštite onim subjektima koji imaju određene prigovore na postupak javne nabave. Ako pogledamo sve te podatke koje ovdje imamo ono što se kao prvo nameće doista je mali broj žalbi. Od 9 i nešto tisuća objava, mi imamo 700 i nešto objava javnih natječaja, mi imamo 700 i nešto žalbi na taj postupak i to zaista 7,8% nije nekakav značajan broj. Analizirati uzroke da li je tako mali broj žalbi radi one tamne brojke na koju ne možemo utjecati? Da li je to strah od ovih koji su sudjelovali u natječaju pa oni sad neće pisati žalbe radi radi toga što se boje da na sljedećem natječaju neće dobiti posao? Ja moram priznati ne želim vjerovati u te konstrukcije. Mi danas živimo u 2007. godini i mislim da naši subjekti koji su obvezni primjenjivati ovaj Zakon o javnoj nabavi, a to su i državne tvrtke i ministarstva da su ipak dosegnuli u 2007. godini, svim ovim godinama i određeni stupanj i razinu političke kulture i poslovanja tako da im ovaj Zakon ne bi trebao biti zapreka i da se zapravo poslovanje odvija na korektan način. Ono što mi u ovom trenutku najprije pada na pamet to je recimo državna tvrtka "Plinacro". Svi smo svjedoci da je prošle godine završen projekt, završen onaj veliki plinovod od Pule do Karlovca i to prije roka, poštivani su svi uvjeti iz ovog Zakona o javnoj nabavi smatram da cijeli niz i većina subjekata vrlo uredno i korektno primjenjuje ovaj Zakon. također bitno reći vezano za ovo Izvješće. Izvješće je vrlo pošteno i ono navodi podatak koliko cijeli taj naš postupak javne nabave u prosjeku traje. On traje 110 dana pred naručiteljem, tako to ovdje piše, prosječno od dana donošenja odluke da se ide u javni natječaj, imenovanja Povjerenstva za provođenje javnog natječaja. 26 dana sljedećih traje postupak po prigovoru koji rješava sam naručitelj a nakon toga 40 dana traje ovaj žalbeni postupak u prosjeku pred našom Državnom komisijom od dana zaprimanja žalbe. I vaša je ocjena korektna u ovom Izvješću, da je to sve zajedno jedan dugi rok i da bi zapravo sve ove rokove trebalo skratiti, kako ovaj rok u kojem naručitelj provodi postupak javne nabave koji bi trebalo svesti na nekakvih 70 dana da bude u nekakvim normalnim okvirima. Ali ono naravno gdje ste i samokritični u ovom Izvješću i ovaj rok koji je pred vašim, pred ovom našom Državnom komisijom 40 dana i njega treba spustiti u nekakav prihvatljivi okvir. Ja razumijem da su problemi u komunikaciji i dopisivanju, da vam trebaju brojni dokumenti ali mislim da treba educirati sve ove subjekte koji su dužni tu dokumentaciju vama dostaviti, da bi dostavili zaista promptno i na vrijeme, jer tu imamo i ove kratke rokove koji su vezani za izjavljivanje prigovora i žalbi i nema razloga da zapravo to traje 40 dana. Za pohvaliti, čini mi se da je korektno u ovoj 2005. godini došlo i do stabilizacije vezano za materijalne uvjete rada, a to je koliko vidimo iz Izvješća konačno imamo prostor u kome možete i zaposliti nove ljude, doći do ove optimalne brojke od 26 Financije koliko vidim nisu problem jer iz Izvješća se vidi da zapravo ovi postupci i inicirane žalbe, de facto omogućavaju gotovo samofinanciranje našoj Državnoj komisiji, jer od nekakvog vašeg proračuna oko 5 milijuna kuna, 2 i pol milijuna donosi se kroz ove troškove koje subjekti plaćaju. Ono što je također za pohvaliti je iz ovog Izvješća da ste vrlo, vrlo precizno rekli i da zakon ima određene slabe točke koje bi trebalo poboljšati. Na koncu sada imamo jednu širju praksu postupanja i na koncu Upravnog suda koji je utvrdio određene normative i određene načine ponašanja. I ono što očekujem u sljedećim Izvješćima da budete još konkretniji, da ne ostanete na načelnom prigovoru da je zakon pun praznina, da je zakon u nekim dijelovima nedorečen, nego da jasno i glasno napišete da ovo u određenom članku nije precizirano to ili to. I na koncu mi tada, kao Sabor zaista možemo i reagirati i reći, idemo sa izmjenom zakona, ili ovo što smo čuli već najave da da zapravo će zakon ipak proći jedno usklađenje sa pravnim stečevinama Europske unije. Dakle, ovo Izvješće apsolutno podržavam i vrlo je prihvatljivo. Ono govori da žalbi nema puno a ona tamna brojka, to je zapravo u nadležnosti nekih drugih tijela. Ako ćemo ulaziti u bilo kakve zakonodavne izmjene, ono što je vrlo bitno, bitno je reći da taj Zakon o javnoj nabavi, on ne smije biti smetnja efikasnosti, brzini provođenja postupka nego on zapravo treba biti uvjet i treba pripomoć da se državni novac troši efikasno i racionalno. I ono što je bitno, on treba biti zapravo zapreka već u startu da ne dođe do nekakvih zlouporaba, makinacija i štetnih ponašanja. (HDZ)** Hvala. Replika, poštovani zastupnik Krešimić Ćosić. Izvolite! **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Evo, dozvolite ja bi kratko naglasio važnost kvalitetnog i odgovornog rada Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabavke što je također istaknuo zastupnik Bošnjaković. Zašto? Čini mi se da nije jasno istaknut važni značaj tog državnog tijela. Efikasnost trošenja značajnog dijela državnog proračuna određuje efikasnost našeg ukupnog gospodarstva, njegovu konkurentnost. Brže, bolje, jeftinije znači istovremeno konkurentnije, ne samo u Republici Hrvatskoj nego vrlo skoro i na jedinstvenom europskom tržištu. Nije istaknuto da je jedan od važnijih ciljeva Lisabonske strategije upravo i jačanje integriranog europskog tržišta. I u tom smislu svi ovi napori, sve ove rasprave koje doprinose našoj jačoj internoj konkurentnosti istovremeno su i doprinos izgradnji jedinstvenog tržišta koje treba biti ne samo interno konkurentnije nego i globalno konkurentnije. I u tom smislu Lisabonska strategija zaslužuje posebnu pažnju i u svim našim javnim raspravama kao što je ova. I zbog toga još jedanput naglašavam ono što je posebno važno, efikasnost trošenja ograničenog državnog proračuna itekako je jedan od najvažnijih ciljeva svake odgovorne državne politike. I mislim da ono što vi radite zadnjih nekoliko godina je doprinos tom smislu. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. otegotan. On ne smije biti zapreka efikasnom i racionalnom trošenju tog novca. On ne smije biti zapravo jedan postupak u kojem se birokratizira, nego on mora pridonijeti upravo racionalnosti i efikasnosti. U tom smislu zapravo očekujemo u sljedećim izvješćima Hvala. Jedna obavijest. Predsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Željka Antunović, sjednicu zakazanu za 14. veljače u 13,00 sati, odgađa se do daljnjega. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predsjedniče Državne komisije! mislim da je dosadašnja rasprava ukazala na ono što je nabitnije kad govorimo o sustavu javne nabave. Znači, ne samo da nam sustav nije temeljen na načelima transparentnosti, otvorenosti i dostupnosti kako je vidljivo i iz samoga Izvješća što je izričito, što posredno, a i iz govora kolega, nego je nama vidljivo da je nama u biti sustav javne nabave šupalj kao švicarski sir. ali očito da je to i namjerno napravljeno tako da ovo sve što proistječe iz takvoj jednog neorganiziranoga sustava u biti je namjerno napravljeno, kako bi se moglo u datim situacijama pogodovati ovome ili onome. S druge strane, vidljivo je da je ovo Izvješće iz godine u godinu, i prošle godine je bilo slično izvješće, ponavlja se, pa počinje ličiti na Ljetopis popa Dukljanina. Samo se konstatiraju činjenične situacije, bez da se bilo što napravi. Prema tome, sada se mi trebamo ovdje dogovoriti, hoćemo li i dalje imati ovakav sustav javne nabave koji ne samo da nije transparentan, da nije otvoren i dostupan nego u biti predstavlja i žarište moguće korupcije. Što reći za slučaj kada i državna komisija postupi u skladu sa zakonom kao što je slučaj kod obnove hotela "Dalmacije" u Makarskoj koje je raspisalo taj natječaj tvrtke Hoteli Makarska d.d. Oni poništili, ovi i dalje radili ko' da ništa nije bilo. A zašto je to moguće? Zbog toga što nemamo Zakon o javnoj nabavi gdje će stajati odredba, kad se poništi da to rješenje ima izvršnu snagu i da se automatski moraju obustaviti sve ono što je započeto na temelju takvog jednog postupka koji je oglašen kao nezakonit postupak. Prema tome već je na ovome primjeru vidljivo kako mi u biti imamo državnu komisiju kao pokriće eto da imamo državnu komisiju koja će to konstatirati, koja će u zaključnom dijelu kazati da bi trebali napraviti ovo, da bi trebalo napraviti ono, a mi ovdje ništa, a niti sama Vlada poduzima da bi se to napravilo. Problem je dalje što postoje, znači mnogih tih dvojbi i dilema, a jedan dio dolazi da da čak u mnogim slučajevima i u državnoj komisiji ima pojedinaca koji će eto dati i na žalbu mišljenje kako to treba u datom postupku, a vidljiva je i sama varijanta i situacija i da mnogi ministri nazivaju samog predsjednika državne komisije komisije vezano za razno-razne situacije koje se događaju. E sada hoćemo li mi riješiti da se primjenjuju konačno sankcije u svim eklatantnim slučajevima izigravanja zakona, odnosno kršenja zakona? Hoćemo li se odlučiti o tome da će sudionici javnog nadmetanja podnositi žalbe u svim slučajevima gdje utvrde da je došlo do kršenja zakona ili će i dalje postojati ona varijanta koja kaže čujte ako se vi žalite na ovaj natječaj, budite sigurni da više nikad kod nas nećete dobiti ni jedan posao. Zbog toga se događa ova situacija da se mnogi ne žale. I što će se dalje događati ukoliko mi ovako nakaradan sustav i dalje budemo zadržavali? Događat će se one varijante da će se veliki poslovi javne nabave namjerno usitniti na male dijelove i automatski ići će se na neposredne pogodbe. Ići će se na neposredne pogodbe. To se namjerno radi, to su uvijek svi ti veliki projekti ali se onda to kaže to vam je zbog brzine, zbog učinkovitosti, viša sila je u pitanju, uvijek će se naći veliki broj izlika zašto to treba napraviti. Hoćemo li mi i dalje dopustiti recimo da svako državno tijelo, svi korisnici državnog proračuna samostalno nabavljaju recimo uredsku opremu i sve ostalo, kada se može jednostavno napraviti da jedno tijelo za sve te subjekte obavlja javnu nabavu gdje će se dogoditi to da će vjerojatno biti to 30% jeftinije nego kada bi se to sve zbrojilo zajedno. Hoćemo li i dalje dopustiti da se pod krinkom tajnosti stavlja u javnu nabavu i ono što nema veze sa tajnosti. Ali na žalost imamo takvih puno, imamo primjera u Ministarstvu obrane, imamo primjera u Ministarstvu unutarnjih poslova, imamo u drugim tijelima državne uprave eto imaju nešto tajno pa zakon omogućava da se može pod pojam tajnosti staviti i ono što nema veze s tajnošću. Recimo da li je tajna recimo koliko Hrvatska vojska ima Da li je tajna koliko Hrvatska ima policajaca. Nije nikakva tajna, to se mora normalno u okviru Europske unije, u okviru NATO saveza razmjenjivati ti podaci. Te podatke možete naći na Internetu, na Internet stranicama i NATO saveza ili bilo koje europske komisije koja se s time bavi. Ali mi ćemo i dalje nabavljati recimo odjeću i opremu za pripadnike ili Oružanih snaga ili pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova po tajnim, odnosno bez javnog nadmetanja jer je to tajni podatak. Pa kakav je to tajni podatak? Prema tome vidljivo je da postoji ogroman broj razloga koji koji ukazuju na to da zaključak današnje rasprave treba biti taj da Vlada pod hitno mora prirediti novi cjeloviti Zakon o javnoj nabavi, koji će omogućiti svima da mogu sudjelovati u javnoj nabavi, a koji će s jedne strane zaštititi javni interes, znači interes poreznih obveznika u smislu učinkovitog i zakonitog trošenja sredstava poreznih obveznika, a s druge strane znači omogućiti slobodno tržišno nadmetanje svima a ne samo onima koji već, naime žalosna je činjenica da se u mnogim situacijama već unaprijed prije javnog nadmetanja zna tko će to dobiti. Na žalost to su vam kuloarske priče, zašto to otvoreno ovdje ne kazati. Zašto otvoreno ne kazati da mnogi posižu za tzv. aneksima, ugovorima, kako bi na taj način izigrali sustav javnoga nadmetanja, a to isto onemogućava opet taj zakon koji točno mora kazati što mora biti u tome javnom natječaju, koje sve stvari moraju biti sadržane, da sve ove znači stvari koje smo mi svjedoci i u Gradu Zagrebu i na području cijele Hrvatske kako i na koji način se radi, poglavito su to velike priče kada ni nema puno javnosti na razini općina i gradova i svega ostaloga. Prema tome ajmo zaštititi porezne obveznike, ajmo ustrojiti sustav koji će dati jamstvo i poreznim obveznicima i nama da će to biti sustav koji će biti dostupan svima i da ćemo moći ostvarivati svoju kontrolu. Hvala lijepo. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. i kad bi Vlada došla sa prijedlogom novog zakona, znači kada bi došla sa izmjenama Zakona o javnoj nabavi, mislim da neće biti obuhvaćene. A to je ono recimo kada u određenim natječajima se prepišu karakteristike određenog stroja kojeg može zadovoljiti određena firma pa onda se drugi uopće ne mogu javiti na taj natječaj, a kamoli napisati žalbu jer uopće ne mogu sudjelovati u tom natječaju, a bila je takva priča sjećamo se po novinama sa nekakvim strojevima "shimacu". Zatim postoje slučajevi gdje Državna revizija svake godine ukazuje na probleme oko nabavke lijekova, a to je težina javne nabave koja negdje 2 milijuna 400, vjerojatno će ove godine biti 2 milijarde i 400, a vjerojatno će ove godine biti 3 milijarde, gdje neki kolege, kolega Hebrang je recimo izjavio da se lijekovi ne mogu ni nabavljati javnom nabavom nego neposrednom pogodbom. Znači tu isto tako ne može se nitko žaliti na postupak jer se ide neposrednom pogodbom. A treća stvar, dobro ste rekli, to su ovi aneksi ugovora koje također nitko neće vidjeti, jer u samom postupku javne nabave aneksa ugovora nema. Tako da ne vjerujem da bilo kakva izmjena koja ne bi obuhvatila i kontrolu provedbe javne nabave, znači do samog kraja, ne vjerujem da bi bilo kakva izmjena zakona uopće to mogla riješiti. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi kolega pa to je baš sustav i sastavni dio bi trebao biti javne nabave odgovori na sva pitanja o kojima ste i vi govorili. Koje ja nisam uspio sve izreći. Naime da bi sustav bio transparentan, otvoren otvoren i dostupan moraju biti simulirane sve situacije koje, za koje mi znamo i o kojima danas ovdje u hrvatskoj sabornici govorimo a za kojih namjerno očito u zakonu nema rješenja. Zašto nema? Zbog toga da bi se to moglo događati. I ovi aneksi ugovora i nadmetanja gdje unaprijed je označeno šiframa ime i prezime čovjeka koji će dobiti po tome nadmetanju. To je sve ono što govori da treba napraviti u zakonu i predvidjeti sankcije. Znači sankcije i u fazi samog objavljivanja natječaja ako se tako radi, a da ne govorimo u fazi same provedbe natječaja. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Frano Matušić. Replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kovačević je rekao da se vjerojatno i neki od onih koji bi se žalili vjerojatno boje žaliti. Imaju strah od žalbe zbog toga što vjerojatno ne bi dobili posao možda na sljedećem natječaju. Nažalost to je točno, čak i ovo izvješće koje je pred nama nedvosmisleno kaže evo da citiram: «Relativno je mali broj izjavljenih žalbi u odnosu na broj objava. To upućuje na zaključak da se ponuditelji najčešće ne usuđuju tražiti pravnu zaštitu bojeći se da zbog toga na sljedećim nadmetanjima neće biti odabrani odnosno da će naručitelj dokumentaciji postaviti diskriminirajuće kriterije kojima oni neće moći udovoljiti». Nažalost to se događa u mnogim slučajevima. Recimo mene bi zanimalo. Iz ovog izvješća je jasno, konkretno slučaj Grad Zagreb. Najveći broj žalbi i najveći broj, najveći broj uvaženih žalbi. Najveći broj poništenih natječaja. Čak 91% poništenih natječaja. 91%. I mene bi doista zanimalo što se dalje događa sa tim koji su izjavili žalbe, koji su dobili taj spor. Jesu li oni bili nakon toga u prilici više dobiti iti jedan javni natječaj? Recimo to bi bilo vrlo interesantno za javnost a vjerujem i za samu komisiju. Možda bi u tom pravcu trebalo razmišljati također o izmjeni Zakona o javnoj nabavi. Da se upravo na taj način prati što se događa u području javne nabave. A isto bi se osvrnuo na jednu stvar. Ovdje je već rečeno da se možda ide i ciljano na neke stvari. Nažalost u nekim situacijama se i mora ići. Konkretno, govorimo recimo i koncertnim klavirima. Samo jedna marka na svijetu, da je sad ne reklamiram, to je «Steinmei» koji je doista najreprezentativniji za takvu vrstu djelatnosti i kojeg mora imati zapravo prava svaka koncertna dvorana. U tom slučaju naravno da ne možete raspisati javne natječaje za koncertni glasovir zato što ćete dobiti cijenu od recimo 20 tisuća za neku jeftiniju marku da ne spominjem, a koncertni «Steinmei» košta recimo 140 tisuća EUR-a. Prema tome tu nema, ne može biti, ne može biti. Mora se na izravnu pogodbu jer se zna koji je najbolji instrument. Ali takvi slučajevi moraju doista biti izuzeci. Isključivi izuzeci da se točno nabroji koji su takvi slučajevi kod nabavke pojedine opreme grada Zagreba. Naime Grad Zagreb je uz državu jedan od najvećih kršitelja Zakona o javnoj nabavi. Ali nažalost što se događa? Događa se to da oni koji su uspjeli u žalbenom postupku više uopće ne mogu dobiti bilo bilo kakav posao u javnom nadmetanju od Grada Zagreba ili tijela ili ustanova odnosno trgovačkih društava koja su vezana uz Grad Zagreb. Zašto? Zato što nema u zakonu uređeno na primjer sankcija. Kako i na koji način će se takve stvari sankcionirati ako je toliki recimo postotak poništenih javnih javnih nabava. Ili da ne govorim o onoj drugoj situaciji da Grad Zagreb prednjači o tome da negdje oko 150 milijuna je samo utrošeno ove godine na, odnosno prošle godine na neposrednu pogodbu. Prema tome svi takvi ili slični slučajevi baš ukazuju u tome dijelu da zakon mora biti i simuliran i da mora imati rješenja koja će dati jamstvo da ima stvari, u stvarnosti sustav javne nabave koji će biti transparentan, otvoren i dostupan svima, a ne samo njima.

Htio sam reći sustav, veli kolega, veli: «Sustav šupalj kao švicarski sir napravljen namjerno kako bi se moglo pogodovati ovom ili onome». Ma to nije točno. Jer da je to tako onda bi cijela Europa funkcionirala na isti način jer su ti svi vrlo slični zakoni. Međutim ono što sam htio reći. Kad kolega tako dobro, nije replika pardon, kad kolega tako dobro sve sve zna zanima me koliko je slučajeva prijavio komisiji jer po ovom sistemu svi su lopovi, a ja pošten mislim da neće ići dugo. Hvala.

koji ukazuju da je nama baš sustav javne nabave šupalj kao švicarski sir. Jel' se mi time hoćemo zadovoljiti? Ako se vi hoćete zadovoljiti ja sigurno neću se zadovoljiti. I tražimo da konačno država ima zakon baš upravo što ste vi rekli kao što imaju članice Europske unije. ali one imaju zakone koji su baš zasnovani na načelu transparentnosti, na načelu otvorenosti i dostupnosti. U tome i je manjkavost naše zakonodavne regulative i zbog toga mi trebamo i našu zakonodavnu aktivnost u toj, sa pravnim stečevinama Oni isto imaju problema u Europskoj uniji vezano da postoji muljaža, ali daleko manje nego što imamo mi. Pa prema tome napravimo bar ono što možemo napraviti, a nemojmo govoriti kako smo zadovoljni s nečim. puno slučajeva takvih ili sličnih gdje je došlo do zlouporaba. A inače sve što dobijem šaljem glavnom državnom odvjetniku gospodinu Bajiću. Pa vidite koliko sam poslao. Dobro. Poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče komisije. Naravno ja ću u početku se osvrnuti ipak na ovo izvješće koje je pred nama. Ja bih rekao da je ovo dobro strukturirano izvješće. Iz toga se vidi između ostalog iz, iza podataka da komisija dobro radi svoj posao. Da radi prema Zakonu o javnoj nabavi. Na kraju krajeva koje, temeljem kojeg je i konstituirana. Međutim iz tog izvješća vidimo da podaci su relativno ajde koliko toliko prihvatljivi. Bilo je objavljeno 9 tisuća 586 natječaja. Od toga je Državna komisija zaprimila 746 žalbi, a one se odnose na 459 različitih naručitelja. Znači to su relativno mali postoci, 7,78, svega 4,8% na različite naručitelje. Od ukupno 748 riješenih predmeta žalba je usvojena 359 slučajeva ili 48,2%. Ovo su podaci koji se vrlo lako mogu iščitati iz ovog izvješća i sasvim sigurno one ukazuju i da je to relativno ajde manji broj žalbi. Međutim mene vrlo brine ova diskusija koja se već drugu godinu za redom vodi u ovoj, ovom Visokom domu gdje se svi slažemo da ima i nepravilnosti i da ima evidentno barem naznaka korupciji a nitko ništa ne poduzima. možemo malo analizirati. Znači nabave. Imamo javno nadmetanje, nadmetanje po pozivu, svi znamo što je to, … /Govornik se ne razumije./ … sudjelovali u procesima objavljivanja natječaja. Bilo je govora o tome da i često puta se i velike nabave mogu rascijepati na manje njih, po 200 do 200 tisuća i naravno da o tom postoji dakako velika opasnost da se mogu eventualno dogovarati. bih rekao da ovo javno nadmetanje u ovim žalbenim postupcima i nije toliko sporno jer tu često puta ima čisto formalnih grešaka koje su napravljene. Ima naravno i povreda zakonitosti ali to je sve ipak manji i Kad se govori o nekim tajnim postupcima apsolutno se slažem da gotovo da i nema tajni. Mislim da mi možemo govoriti ne znam pred čime da želimo nešto raditi u tajnosti ili da skrivamo podatke, a ako govorimo i o presretačima. Pa svi znamo koji su presretači. Jedanput može biti taj. Nakon toga više nema tajne za presretače. Ili ako dobijemo na ugrožavanju itd., to nije dobar pristup radu. Međutim mene više brine ovo izravno ugovaranje koje između ostalog je uzelo dosta prostora i u ovom izvješću gdje se između ostalog i spominje da takvog izravnog ugovaranja ima i u europskim zemljama, što je točno. ovdje spominje se u ovom izvješću da sigurno i u Hrvatskoj ima takvih primjera. Pa takvi predmeti, predmeti takve vrste nikada se ne pojavljuju pred Državnom komisijom, jer u istima ne postoji mogućnost pravne zaštite. O njima se doznaje posredno i naknadno iz medija ili iz nalaza Državnog ureda za reviziju. Ne postoji egzaktan podatak o broju takvih postupaka pa se o njemu može samo nagađati. Naravno, možemo govoriti i o zaključno na neki način razmatranju gdje se govori o takvim postupcima koji sigurno nisu dobri. Međutim, kad se govori o izravnom ugovaranju onda moramo biti svjesni i izmjena zakona koje su nastale i načina provođenja izravnog ugovaranja, naravno sklapa se ugovor, objavljuje se u "Narodnim novinama", čeka se prigovor i sad pitanje tko to pročita, tko to ne pročita, vjerojatno oni koji jesu možda i pročitaju, oni koji i bi se žalili na izravno ugovaranje često puta imaj obećani drugi posao pa se ne žale. Međutim, nas bi interesiralo ovdje u Saboru da li možemo na bilo koji način doći do takvih podataka koliko je takvih ugovora izravnom pogodbom sklopljeno i koji je iznos ukupno ugovorenih poslova. Ovdje je bilo dosta govoreno o aneksima ugovora, što se odnosi često puta na jednak način izravnog ugovaranja kao i do sada vrlo elegantno rješenje i mogućnost korupcije. U prvobitnom projektu je jedan opseg poslova, pa se onda ili dodatnim radovima ili aneksima rješavaju ostali dio poslova. Ja bih se ovdje osvrnuo na još jedan problem koji se relativno malo spominje, a to je problem da se natječaji objavljuju krajem godine i to uoči Božića. Tko živ stigne ako je ozbiljna firma u tom blagdanskom raspoloženju recimo u najkraćem mogućem vremenu, a tako su obično taj rokovi, pripremiti kompletnu dokumentaciju. Osim već ako unaprijed nije bilo dogovoreno tko će izvoditi takve poslove. Isto tako kad govorimo o odgovornosti za poništenje postupka. Pa naravno odgovornost se može lako utvrditi, to nije problem, često puta je to formalne naravi jer često puta načelnici manjih općina niti nemaju dobro ekipirane ljude pa možda naprave greške kod objave natječaja. često puta možemo mi reći da li revizije koje se obavljaju redovito svake godine i početkom svake godine upućuju na propuste. Ali da li ima odgovornosti? Znamo svi da nema. Međutim, ja bih rekao ovdje jednu bitnu stvar. Sasvim sigurno da se odgovornost ne smije niti … /Govornik se ne razumije./ … prebacivati na Komisiju za kontrolu postupka javne nabave ili Agenciju o kojoj je bilo rečeno za tržišno natjecanje, pa čak ajde budimo otvoreni niti na investitora niti na sudionike javnog nadmetanja već je sva odgovornost na zakonu. Pa zakon je taj koji omogućava takve propuste. Ako je zakon takav, čujem komentare pa ćete imati priliku kasnije se javiti. Ali zakon na kraju krajeva omogućava i postupak javnog nadmetanja, pa izravnog pogodne, izravne pogodbe. Međutim, evidentno svi se slažemo da ima nepravilnosti ali nikako da dođe na naše klupe ovdje određene izmjene Zakona o javnoj nabavi koje bi predložila Vlada, poduprla na kraju krajeva parlamentarna većina onda ne bi bilo takvih primjedbi. Sigurno da i gledatelji koji nas promatraju u ovom trenutku slušaju to već ne znam, velim, ja sam bio prošle godine također sam raspravljao o svemu tome pa i ove godine raspravljam ali sigurno već njima nije jasno o čemu mi to govorimo, uvijek jedno te isto, a nema pomaka. A neka ovaj Hrvatski sabor doista uputi kao nekakav zaključak na kraju krajeva Vladi da uputi u redovnu proceduru ili po hitnom postupku sasvim sigurno bi bilo to možda čak i bolje izmjene Zakona o javnoj nabavi gdje bi se eventualne takve nepravilnosti lako mogle unaprijed ukloniti. Usporedimo slobodno sa zakonodavstvo Europske unije i lako ćemo doći do rješenja. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko replika. Prva, poštovani zastupnik Valter Poropat. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Sabati između ostalog govorio je i o izravnom ulaganju i pravnoj zaštiti istog. U potpunosti se slažem sa vama kolega Sabati šta ste rekli. Međutim ja ću vam reći jedan primjer koji se dešava dan danas u dolini rijeke Raše, most na magistralnoj cesti Rijeka – Pula oštećen je već više od 3 mjeseca. I tek je danas počela sanacija tog mosta. Međutim, smatram da u takvim situacijama gdje nema drugog rješenja da treba djelovati promptno bez javnog natječaja da Hrvatske ceste u takvih situacijama imaju takve mogućnosti jer se jednostavno ne može tolerirati da 3 mjeseca jedan most na glavnoj magistralnoj cesti Rijeka – Pula nije u funkciji. I zbog toga upravo taj dio izravnog ugovaranja mora biti toliko pravno zaštićen i transparentan u kojim primjerima se onda takve stvari mogu rješavati. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Sabati. lako se definira što se i na koji način i u kojim uvjetima i pod kojim kriterijima može tretirati kao izvorno ugovaranje. Nema dvojbe da takve nekakve nepogode spadaju u tu kategoriju. Međutim ponavljam pod takvim iznimkama, ustvari iznimke često puta postaju pravilo i to je problem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Druga replika, poštovani zastupnik Marin Jurjević. Kolega Sabati spominjao je izravno ugovaranje i mislim da je dobra njegova primjedba da ne bi bilo loše da u izvješću, iz izvješća da se vidi u postocima koliko je toga bilo. To govorim radi niza nesporazuma, jedan od njih je vezan i uz Grad Zagreb pa smo i danas ovdje čuli kako je on jedan od najvećih kršitelja zakona o javnoj nabavi, što nije istina. Svega 0,1% onoga što je grad ugovorio bila su izravna ugovaranja i dakle to nije točan podatak da je Grad Zagreb jedan od najvećeg kršitelja. Zbog toga su možda ti postoci bitni. Normalna stvar oko izravnog ugovaranja danas smo čuli i neke primjere kao što je čvor Vučevica na autocesti Split-Zagreb gdje se izravno ugovorilo bez natječaja izravnom nagodbom posao od 70 milijuna kuna zbog brzine hitnosti, a ta hitnost će biti valjda za 10 godina kada se izgradi druga infrastruktura. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa naravno ja sam svjestan da bi svima nama lakše bilo govoriti kada bismo imali egzaktne pokazatelje ovdje, koliko ima takvih postupaka javne nabave gdje se izravnim ugovaranjem dobivaju poslovi. Analiza bi dala sigurno i financijski određene pokazatelje. Međutim ovdje i u izvješću, ja sam to pročitao pa ću malo još jedanput ponoviti, da da se o njima, veli ovako. Da predmeti takve vrste nikada se ne pojavljuju pred državnom komisijom jer u Istri ne postoji mogućnost pravne zaštite, o njima se doznaje posredno i naknadno iz medija ili nalaza Državnog ureda za reviziju. Hoću samo reći da državna komisija jednostavno nema te podatke i ona ne može dati nama kompletnu analizu koju mi na neki način ovdje kroz našu raspravu očekujemo, ali postoje drugi načini. Postoji državna revizija, Državni ured za reviziju, postoji Agencija za tržišno natjecanje, ali velim zakon je ključni. Hvala. I treća replika, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Sabati s vama se slažem u potpunosti. Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave je ovo izvješće napravila kvalitetno, vjerujem da je i državna komisija svoj posao na kontroli javne nabave, barem na onom poslu kojeg su dobili, da su odradili kvalitetno. državna komisija je ustvari rame za plakanje, oni praktički ne mogu ništa. Ne mogu ni prijaviti nikoga, ne mogu sankcionirati nikoga, jednostavno ponašaju se jednako kao što se ponaša na kraju godine državna revizija kada nam dođe njihovo izvješće i kada raspravljamo o njihovom izvješću ne postoji ni jedna prijava, barem ona prekršajna koja je 5O tisuća za kršenje Zakona o javnoj nabavi i praktički oni se svode na rame za plakanje gdje se prijave oni koji su eto baš toliko ljuti da se idu žaliti. Oni koji malo više razmišljaju o svom budućem poslu, nikada se neće žaliti jer znaju da u ovom sistemu na ovaj način kako se funkcionira kada nema sankcija, sigurno nikad neće više dobiti posao ni od grada, ni od županije ni od bilo koga jer su se žalili, a normalno da neće dobiti posao u nekom drugom natječaju. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naravno kad smo govorili o ovom izvješću Državne komisije, onda još jednom ponavljam da je ono napisano dobro, ali su neke konstatacije ovdje vrlo hrabro navedene, vrlo hrabro napisane. Primjerice ovo izravnom ugovaranje u jednom dijelu se spominje protiv ovog najtežeg oblika nezakonitosti u javnoj nabavi, pa ako gledamo i strnu 30 gdje se spominje gdje nikada u principu ne dolazi do pravne zaštite u obliku žalbenog postupka koji … /Ne razumije se./ … nabrajaju tri velike grupe postupaka u tom slučaju. Znači hoće reći da državna komisija doista vrlo hrabro iznosi ovdje činjenično stanje i to je dobro. Samo dajmo to što ovdje piše malo razmotrimo i pokušajmo to sa izmjenama Zakona o javnoj nabavi promijeniti. Hvala. Potpredsjednik Doma, poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa moram reći da je ovo jedno od boljih izvješća koje smo dobili u saborskoj raspravi i u tom pogledu sasvim je sigurno da čitav niz podataka, činjenica pa i ocjena i mogućih prijedloga koji se ovdje daju u ovom izvješću zapravo je hvale vrijedno i dobro može poslužiti za daljnji rad i Hrvatskog sabora na zakonodavnom planu. No ima jednu veliku manu. Ovo izvješće raspravljamo s početka 2007. godine za 2005. godinu, a po zakonu bi morali imati izvješće svake godine za rad i mi bismo trebali već sada raspravljati izvješće iz 2006. godine ili se pripremati za takvu raspravu za 2006. godinu a ne 2005. godinu. Drugo što bih htio reći, treba ipak se podsjetiti zapravo šta je smisao i funkcija uopće ako se hoće tako interpretirati Zakona o javnoj nabavi. Naravno da moramo ipak podsjetiti da je tim zakonom neophodno potrebno osigurati slobodno kretanje roba, rada i kapitala na našem dijelu tržišta. Da istodobno treba spriječiti zlouporabu monopolskog položaja i svakog monopola ako je to ikako moguće uz Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, da treba osigurati jednaki položaj poduzetnicima na tržištu u određenim poslovima i dakako upravo zbog tih ciljeva koje treba postići, ovo je jedan od važnih zakona koji je sredstvo protiv borbe protiv mita i korupcije iz jednostavnog razloga jer treba osigurati puni javnost i puni uvide cjelokupne poslove uz dakako mogućnost ako ta javnost primijeti ili bilo tko u postupku primijeti da je povrijeđen zakon, da je povrijeđeno određeno pravo, da se praktički možde pokrenuti zaštita prava prvo pred komisijom, a onda naknadno i pred upravnim sudom. I u tom kontekstu valja reći da ima nekoliko stvari na koje valja ukazati osim ovih pitanja o kojim treba raspraviti koje je već spomenula sama, predstavnik same Komisije ili Komisija u svom izvješću. Prvo, nedopustivo je da se Zakon o javnoj nabavi na ovaj ili onaj način izigrava kao što između ostaloga razbijanje poslova na vrijednosti manje od 200 tisuća kuna kojom se izigrava svjesno zakon od naručitelja posla, ali je još veći problem kada predstavnici vlasti, Vlade zajedno sa Hrvatskim saborom stvaraju pravne uvjete da se izigra Zakon o javnoj nabavi ili pokušavaju stvarati. Imali smo slučaj koji je bio vezan uz dvorane, vezano za rukometno prvenstveno, i njega smo povukli iz procedure i to je dobro. To je dobro. To pitanje treba riješiti, ali ne na taj način kako se nudilo. Međutim, ja postavljam pitanje, mi ćemo danas imati raspravu i usvajanje sutra vjerojatno Prijedloga Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt integracije trgovine i transporta itd. u kojem izrijeku je stvorena pretpostavka da se zapravo izigra Zakon o javnoj nabavi i to dva puta. Prvi puta, između ostaloga kaže se pod i, i, i na strani 27 da sudjelovanje poduzeća u državnom vlasništvu ne bi zapravo mogla sudjelovati ako tako utvrdi banka, Svjetska banka naravno ukoliko ona nisu potpuno financijski i pravno neovisna i da posluju prema zakonima. A kako će biti potpuno pravno i financijski neovisna kad im je na čelu upravni odbor u pravilu ili član upravni, tome, vrlo jasno se jedno ograničenje. Drugo, ovdje između ostaloga predviđeno da se može izravno ugovarati za robe u vrijednosti ispod 80 tisuća što je nekoliko puta više nego što je onih 200 tisuća kuna koji im naš Zakon dopušta da ne govorim o nekim drugim dodatnim ograničenjima, odnosno mogućnostima koja otvaraju mogućnosti neposrednog ugovaranja. E sad u čemu je poanta? Poanta je u tome da ovaj sporazum ako ga ratificiramo, odnosno ovaj ugovor ako ga ratificiramo po svojoj pravnoj snazi sukladno našem Ustavu postaje pravni dokument iznad domaćeg zakonodavstva i primjenjivat će se on, a ne Zakon o javnoj nabavi. Dakle, ova pitanja jednostavno se moraju otvoriti i moraju se razriješiti napokon iz jednog veoma važnog razloga i formalno pravne proceduralne naravi s obzirom da se najavljuje da bi u prvom kvartalu ove godine trebalo se donijeti potpuno novi Zakon o javnoj nabavi. I polazeći od ove osnovne pretpostavke o kojoj sam nekoliko stvari htio reći, moram reći da ja između ostaloga hoću govoriti upravo o ovim pitanjima koji su otvoreni kao pravne pravne praznine, pravne nedorečenosti ili nejasnoće koje omogućuju na različite načine tumačenje. Pa počnimo od onoga tko na prvi pogled ne izgleda najznačajnije, ali je pitanje recimo zaštite prava pred Komisijom, odnosno pred samim sudom. Komisija u drugom stupnju rješava to pitanje, a u isto vrijeme ukoliko se opredijeli bilo koja od stranaka da vodi upravni spor jer je se primjenjuje upravni postupak pred državnim tijelima i pred samom Komisijom, Komisija nije stranka u postupku nego to u ime netko drugi nastupa zapravo pred Upravnim sudom. Drugo, sama Komisija konstatira da u najvećem broju slučajeva Upravni sud donosi zapravo odluku koja je vezana za zaštitu zakonitosti po čem vraća na ponovno postupanje upravni postupak, a ne rješava meritorno ovo pitanje i ovdje se postavlja posve jasno da je nemoguće da ovdje ostaje pitanje ponovnog postupanja i to može ići u nedogled iz prostog razloga, a to je pitanje ne samo zato što će posao u međuvremenu biti napravljen, nego je problem u tome što ona je druga strana koja eventualno pretrpila štetu dok nema pravorijek, ne može ići na redovnu parnicu da naknadi štetu. I zbog toga ja podržavam stajalište kolega iz Komisije da bi trebalo u sljedećoj izmjeni Zakona o javnoj nabavi, ali vjerojatno i Zakona koji uređuje sudsku oblast urediti ovo pitanje prvo da bude žurno, drugo treba urediti dakako ovo pitanje da sudovi, Upravni sud rješava meritorno i ostaje jedno posebno pitanje nema podataka da li je u ovom segmentu bilo sporova pred Ustavnim sudom vezano za ustavnu tužbu za zaštitu Ustavom zajamčenih prava vezano za jednaki položaj na tržištu. Mislim da ćemo i to pitanje vjerojatno uskoro imati na dnevnom redu i morat ćemo ga dakako raspraviti. Naravno to zahtijeva izmjenu i dopunu kao što kolege i predlažu vezano za izmjene i dopune postojećeg Zakona o javnoj nabavi, ali u tom segmentu se posebice otvara jedno dodatno pitanje koje je Komisija na fini način zapravo signalizirala vodeći računa o tome da zaštiti dignitet i Vlade i se ne razumije./… izuzetaka koji se uređuju ovom uredbom. Posve je jasno da ovdje se radi o pravima subjekata na tržištu i da to Vlada uredbom ne bi kao provedbenim aktom zakona mogla rješavati. Mi to moramo kao izuzetke urediti zakonom i točno zakonom propisati kad se smatra da su ispunjeni zakonom propisani uvjeti da se može primijeniti pravilo izuzetka. Naravno oko uredbe tamo, tu ostaje zapravo pitanje samog postupka koji treba urediti kako i na koji način ostvariti taj izuzetak. Dakako, ovdje je spomenuto između ostaloga da ima česte zloupotrebe zakona zbog nedostatka između ostaloga čitajući niz podataka, elemenata, statistike itd. na osnovu kojeg bi se moglo pripremati i pratiti, ali ako to nemaju državna tijela onda po prirodi stvari se postavlja pitanje da se postupak produžuje jer zapravo državno tijelo kojem se žali, kao što je primjerice naša Komisija, kad hoće da to riješi mora dobiti određene podatke, poziva stranke u postupku da dostave dokumente i podatke koji ovi moraju tražiti kako do njih doći da bi zapravo udovoljili zahtjevu. Naravno to oteža postupak i mi zakonom moramo propisati koje minimalne evidencije se moraju voditi, koji dokumenti se moraju priložiti u tom postupku koji moraju biti relevantni dokumenti da bi se zapravo moglo u tom pitanju rješavati na odgovarajući način. Posebno je pitanje koje je vezano uz pitanje tzv. neposredne pogodbe i u takvoj situaciji se mora jasno propisati mogućnost neposredne pogodbe, ne mora to biti uvijek vezano samo za minimalnu svotu ispod koje se može dogovoriti u skladu sa zakonom, može biti i u specifičnim slučajevima kad se radi o takvoj usluzi koja teško može biti vrednovana i sa više aspekata ili više sudionika na tržištu, ali ono što ne može biti ne može biti da zakonom nije propisano javnost i kontrola takve iste nabave i to bi trebalo također oglasiti Komisiju kao što je i mogućnost da i kod neposredne nabave treba otvoriti mogućnost žalbenog postupka pred samom Komisijom i naravno zaštite prava onih drugih koji u toj neposrednoj nabavi izgube, neposrednoj pogodbi izgube posao ili dobiju nemogućnost suprotno zakonu ili još preciznije zbog toga što naručitelj posla pogoduje nekom u tom postupku, naravno a tada je teško eliminirati ono pitanje da li je to vezano i uz moguće pitanje mita, odnosno korupcije itd. U tom pogledu najinteresantnije da će se morati pooštriti pitanje javnih poslova koji idu i preko javne nabave ili preko neposredne pogodbe, ovisno o tome kolika je vrijednost njihovih kada se u pitanju ostvarivanja Zakona o komunalnom gospodarstvu u svim njegovim segmentima. I na to Komisija s pravom upozorava. To treba pooštriti, to tim više što u tom segmentu je i nedostatak ne samo edukacije nego i stručnosti kadrova koji provode taj zakon iz jednostavnog razloga jer sve jedinice lokalne i regionalne samouprave nisu u mogućnosti osigurati dovoljan broj kvalitetnih kadrova da mogu taj dio riješiti, s obzirom da su strukturu stanovništva koje imaju na svom području Hvala lijepa gospodine predsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite! Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Državne komisije za kontrolu javne nabave, kolegice i kolege. Postupci javne nabave trebali bi osigurati da se proračunski novac za robe i usluge koristi na jedan transparentan način, pa jednako tako da doprinesu smanjenju indeksa korupcije u našoj zemlji. Treba odmah napomenuti da gotovo od svih tijela državne uprave ili sudbenih tijela, da upravo ovo tijelo Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave dakle, upravo u ovom segmentu postupak žalbi, uvaženih žalbi u tako velikom postotku jeste takav, ne samo u tako velikom postotku, nego je to jedan od najvećih postotaka uvaženih žalbi. Tako je 2005. godine postala rekordna po utvrđenim neregularnostima u postupcima javne nabave što eto, spašava upravo taj postupak, visoki postupak uvaženih žalbi. To je za 2005. godinu iznosilo 48,02% što je ipak povećanje u odnosu na 2004. godinu kada smo imali taj postotak uvaženih žalbi pred ovom Državnom komisiju u postotku od 47,3%. Također valja odmah napomenuti ono na što skreću ljudi pozornost, ljudi iz Državne komisije na čelu sa čelnim čovjekom, da upravo znatan dio pravne zaštite u obliku žalbenog postupka uopće ne dolazi pred ovu Komisiju. I dakle, to je jedna tamna brojka kojoj nije lako ustvari uopće vidjeti, ni rasprostranjenost nezakonitosti, neregularnosti u javnoj nabavi. Dapače, javna percepcija je vrlo negativna i upravo zbog toga bi trebali imati jednu normativu, o tome je već bilo i govora koja bi mogla predvidjeti čitav niz situacija koje se događaju a koje nije moguće kontrolirati, dakako iz kojih različitih razloga ne dospijevaju upravo niti na kontrolu povodom žalbe pred Državnu komisiju za kontrolu postupka javne nabave. Postojeća regulativa nije dobra. Mi smo nedavno imali screening odnosno za javne nabave, a najveća upozorenja upravo i najveće kritike od strane Europske komisije i općenito Europske unije dolaze prema Hrvatskoj i usmjerene su upravo na postupke javne nabave odnosno neadekvatne kontrole javne nabave. 2005. godine za napomenuti je da se taj zakon u tom smislu nije postao rigorozniji i na tom traženju, pa iz svih onih kritika koje mi ovdje sada izričemo a na tragu nezadovoljnih građana, na vlastito onih koji konkuriraju u postupcima javne nabave, nego se taj zakon još relativizirao. Ja ću napomenuti samo odredbu članka 5. koja govori upravo o onim odredbama odnosno koja govori o onim situacijama kada se odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju. Dakle, taj zakon koji je evo, sada skoro 2 godine, godinu i pol dana je na snazi, on je relativizirao je, liberalizirao je javnu nabavu umjesto da je pooštri. Pa se tako po javnoj nabavi ne nabavljaju robe i usluge i radovi koji su označene tajnom ili kad to zahtijevaju zaštita bitnih bitnih interesa države. To je sasvim razumljivo kada to zahtijeva zaštita bitnih interesa države, ali onda kada je to označeno tajnom. Gotovo a kako svako tijelo može označiti po svom vlastitom nahođenju određeni postupak, ne samo postupak javne nabave, nego i određeni dokument tajnom, onda vidimo kako su široke mogućnosti da se pod velom tajne nabavlja roba odnosno građanima je nemoguće i kontrolirati i pogotovo onim konkurentima koji bi htjeli konkurirati za dobivanje takvih poslova, nemoguće je i uopće i kontrolirati takvu nabavu. Zatim tu su široki spektar nabava iz ugovora u skladu s međunarodnim pravilima, pa onda nabave koje obuhvaćaju stjecanje zakup, najam zemljišta, stjecanje, razvoj i produkciju ili koprodukciju programskih materijala, zatim usluge arbitraže i mirenja, odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge. uopće postavlja pitanje, zbog čega je to izuzeto od javnih nabava, a radi se o velikim sredstvima? Usluge vezane za posredovanje u zapošljavanju, dobro, to je i razumljivo ali dakle, da ja sada ne citiram taj zakon, on je otvorio široke mogućnosti kada se upravo Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje. Mislim da to nije dobro. Evo, jedan primjer o kojem je danas bilo govora kako je u MUP-u nabavljeno automobila za 9,3 milijuna kuna kako je sada teško kontrolirati da li je to zaista se radi o takvoj robi koja je, ne bi podlijegala ovom zakonu s obzirom da je takva nabava označena kao tajna. Ili to zahtijevaju bitni interesi države? Dakle, u svakom slučaju upravo i zbog normative koja je ovako postavljena ali još težeg slučaja zbog ekstenzivnog tumačenja ovakvog zakona. Trebali bi se možda eto, upristojiti da se upravo ovakva vrsta zakona vrlo, vrlo restriktivno tumači. A one nedoumice, onaj kaučuk norme, one norme koje su, koje nisu dovoljno precizne, koje su previše apstraktne, možda u želji da pokriju što veći broj situacija, pa onda na konkretan slučaj izbjegavaju upravo primjenu konkretnih slučajeva trebali bi upravo reagirati potrebom i izmjenom zakona, upravo i na tragu usklađenja sa standardima na ovom području Europske Europske unije. Ono što se u praksi često događa a time se više koriste koriste brojne jedinice lokalne samouprave, o tome je bilo ovdje i govora, gdje se određeni građevinski lobi, gdje se u određenim jedinicama lokalne samouprave uvijek javljaju odnosno poslove dobivaju uvijek jedni te isti. Odgovor u kontroli takvih nabava jeste taj da su ti ponuditelji bili najjeftiniji. A kad vidimo malo o kakvim se ponuditeljima radi, da obično nemaju onu osnovnu operativu, nemaju osnovne strojeve, koriste se uglavnom kooperantima. Koriste se kooperantima, država odnosno jedinica lokalne samouprave daje im poslove a ti kooperanti ne dobivaju plaću i isplaćuju se i ne samo redovito nego čak ponekad i unaprijed. A ti kooperanti ne dobivaju plaću pa postaju socijalni slučajevi unatoč tome što su zaposleni. Pa onda država mora reagirati na različite druge načine i pripomagati takve obitelji takvih kooperanata. I onda se postavlja pitanje što je u konačnici jeftinije? Da li je taj, postavlja se, odnosno nameće se jedinstveni zaključak i jedan jedini mogući zaključak da to tobože što se učinilo da je vrlo jeftino da je za državu u konačnici bilo vrlo, vrlo skupo. Hrvatska je i po slovu Ustava socijalna država. Pa i kroz ovaj segment i kod javne nabave ona mora voditi o tome računa koji su, prema tome to bi se moglo u zakonu To je nešto što zakon itekako trpi, a ne prepustiti dakle pojedinim tijelima da onda sastavljaju «tender» po jednom vlastitom svom nahođenju. Radi se o javnim nabavama i to je nešto što bi zakon taksativno trebao imati. Taj ponuditelj koliko zapošljava ljudi? Kako ih plaća? To su reference koje bi trebale biti bitne da bi takva jedna osoba mogla konkurirati u poslovima koje mu daje država odnosno koje mu daje jedinica lokalne samouprave. U svakom slučaju kada se govori o javnom novcu. A kada je on privatnik, kada on ima svoju firmu pa neka onda on daje najskupljem ili najjeftinijem. To onda nije, ne bi bilo bitno. Dakle kada se govori o raspolaganju novcem poreskih obveznika onda i ovaj moment treba biti gotovo jedan od odlučujućih jer na kraju krajeva dobit ćemo onda i najboljeg ponuđivača. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika, poštovani zastupnik Kruno Peronja. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine Matešić. Upravo sam htio kolegici kazati Zakon o odvjetništvu u čijem uporištu je donošenje tarife o nagradama i naknada troškova za rad odvjetnika, vrlo precizno određuje svaku pravnu radnju, a upravo za razliku od drugih djelatnosti onaj koji želi odvjetnika temelji izbor upravo na odnosu povjerenja. Stoga ni idućim nekim izmjenama i dopunama ne bi trebalo angažiranje odvjetnika podvrgnuti da se temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi izabere odvjetnik. Jer upravo odnos povjerenja je najvažniji, zašto baš taj odvjetnik? A svaka pravna radnja, svaki pravni posao, svaki izdatak, trošak je upravo preciziran zakonom. Nemojmo dirati u ono što je pružalo u prošlom sustavu uvijek jednu sigurnu zaštitu građanina a to je bio odvjetnik, sam, usamljen sa zakonom i propisima protiv bilo kakvog sustava.

odnosno po prvi put su izuzete iz javne nabave izmjenama i dopunama iz 2005. godine. Hvala lijepa. Idemo dalje sa raspravom. Na redu je gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, u ime Kluba sam točno je govorio o ovoj temi, a u ovoj pojedinačnoj raspravi naprosto se želim malo malo pobliže osvrnuti na određene procese ili na određenu temu koja se nalazi u okviru javne nabave a koja nije do kraja ili nije precizno razjašnjena. Naime što bi to bilo drukčije, sad je ovdje kolegica postavila to pitanje, što bi to bilo drukčije kad se radi o tvrtki koja je u privatnom vlasništvu i tvrtki koja je u državnom vlasništvu kada je u pitanju tržišno nadmetanje i odgovorni posao stvaranja nove vrijednosti bez obzira na strukturu vlasništva. Po čemu i zbog čega bi sadržaj vlasništva trebao biti dominantan u toj mjeri da u poziciji kad imate tvrtku koja je u državnom vlasništvu da se radnja javne nabave ili poslovnog dogovaranja ne događa u skladu sa poslovnim moralom, etikom i ciljem da se čim više doprinose stvaranju nove vrijednosti nego to naprosto mora biti toliko pod povećalom povećalom javnosti, toliko normirano da naprosto se izražava sumnja. Naime ja mislim da kod javne nabave imamo dvije razine. Prvo, jedna je razina središnje vlasti i lokalne samouprave, a druga je razina kod javne nabave onih trgovačkih društava koji su u pretežitom vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave ili u potpunom vlasništvu. Mislim da razina središnje vlasti i razina lokalne vlasti uistinu trebaju i uistinu treba pojačati pravne norme načina postupanja kod nabave ne samo u onoj donjoj razini kontrole kad je proces završio pa je došlo do postupka žalbenog ili nije nego i u samom početku propisujući točne razine kako kako to nadmetanje treba izgledati. A možda, a možda uvažavajući neka iskustva kad je u pitanju središnja država i centralizacije nabave na razini države, na razini Ministarstva, na razini onoj koja može dati efikasnost kao rezultat te centralizicije. Naime danas je potpuno jasno i poznato da tržište reagira tržišno. Što to znači? Ako tražite velike količine robe na jednom tržištu, ako je vaš poziv javno upućen svima koji se bave i koji proizvode tu robu koju vi želite kupiti onda veća količina apsolutno podrazumijeva bolje uvjete, veću cijenu, kvalitetnije uvjete financiranja. Prema tome bolju tržnu utakmicu u konačnici. Nevezano, nevezano tko centralizacija sustava javne nabave kad je u pitanju središnja država pa i kad je u pitanju lokalna samouprava jer to proizlazi iz normalne potrebe da gradonačelnik, načelnik nabavi nešto što je jeftinije. Naravno ovi, pravne pretpostavke postoje da se to ne bi dogodilo. Ali kad je u pitanju središnja država, pojedina ministarstva mislim da se može puno postići sa ujednačavanjem kriterija. Centralizaciju nitko ne voli pa je ja onda neću više ni spominjati, ali uglavnom takvim modelom nabavka robe i usluga u kome ćemo napraviti novu korist koja će proizaći iz toga. Ja neću ni posumnjati da takav sustav nabave je napravljen da se iz jednog mjesta se može lakše kontrolirati procesi. Naprosto je to priroda stvari. Ja ne želim ni posumnjati da u javnoj upravi ima ljudi kojima se to možda neće na neki način odgovarati ili svidjeti. Međutim, sva iskustva govore, a činjenica je da danas u svijetu oko 3 bilijuna dolara se odnosi na javnu nabavu. U Americi 40% budžeta se odnosi na javnu nabavu. U Hrvatskoj prema procjenama ako su točne 35 milijardi kuna ili nekih 19,5% bruto društvenog proizvoda. To je dosta veliki novac, složit ćemo se. To se odnosi javno na sve razine. Prema tome, ako bi ovu razinu središnje države i lokalne samouprave uistinu odredili odgovarajućim propisima koji bi od samog početka točno propisivali na koji način znači da zaobiđemo ono čemu su kolege i kolegice govorile one velike monopoliste koje imaju povezane firme kćeri ili klastere pa na kraju na jednom natječaju i ako je 10 ponuditelja svi imaju isto ishodište, znate. Ona kapa je na kraju ista, ime i prezime je isto u svih 10, a oni se kao natječu. A toga ima. Ali međutim nebitno je tko se natječe, nebitno je da li su povezane osobe, nebitno je da li su to društva koja su u klasteru, pa nebitno je da li su i oni u konačnici što se tiče javnih, javnog servisa da li su oni čak i monopolisti. Ako oni nude kvalitetno i po najboljim cijenama. Prema tome, ako se na taj način usredočimo kad je u pitanju središnja država i lokalna samouprava i ako tako konstatiramo da bi novi zakon trebao se nadopuniti sa procedurom ponašanja i sa određenim objedinjavanjem sustava nabave makar kad je u pitanju središnja država, na razini lokalne samouprave ne znam koliko je moguće propisivati takve mjere i radnje s obzirom na osjetljivost lokalne samouprave na taj proces koji se može kositi Konvencijom Konvencijom o lokalnoj samoupravi. Ali na razini središnje države mislim da je to moguće i da bi se moglo postići dobri rezultati kad su u pitanju poduzeća tvrtke koje su u pretežitom ili većinskom vlasništvu države. Pa tamo ja mislim mora postojati jedno načelo poslovnosti. Naime, što ima veze tko je vlasnik tvrtke u kojoj postoji manager koji nije političar manager nego koji je manager koji zna i obavlja svoj posao, bori se za poslovni uspjeh, želi poslovne rezultate i u naravi njega ne zanima tko mu je vlasnik. Njega zanima njega premija, njega zanima da li je ostvario dobar profit i da li su ljudi koji rade u njegovoj tvrtki zadovoljni. trebaju na drugi način u odnosu na središnju državu regulirati propise koji proizlaze iz nadležnosti ovoga zakona. Ja mislim, jer vidite, imate primjer Engleske. U Engleskoj je prošle godine komisija, državna, također imaju komisiju dobila svega tri ili dva, dvije žalbe. Znači cijela Britanija je dobila dvije, tri žalbe. Zašto? Pa zato što su takse koje se trebaju platiti ako žele, ako se žalite na to tolike da vam se to ne isplati. I sada bi se iz toga mogao izvući zaključak da tamo sve super funkcionira i da nema nikakvih problema. Pa naravno da nije tome tako. Ali tamo se ipak u tradiciji stekla jedna tržna utakmica koja ne obolijeva od ovih naših početnih bolesti koje mi danas imamo i da se stvorila tvrda pravila pravila u toj tržnoj utakmici. I naravno da ima manje devijacija. Vjerojatno će i ovdje za 50 godina biti slična situacija, ili se nadamo. No činjenica je da problemi sa javnom nabavom u ovim i onim zemljama počinju ili iza rata ili za vrijeme iza velikih katastrofa. A upravo New Orleans je primjer nakon katastrofe koja se je dogodila predsjednik Bush je svojom uredbom skinuo vrlo tvrda načela na koji način se vrši nabava robe i usluge i olabavio je to da bi se lokalno stanovništvo moglo čim prije vratiti normalnom životu. Posljedice toga su upravo ono najlošije. Nije se uspjelo u primarnoj namjeri da se popravi standard i poboljšaju uvjeti života u New Orleansu, a zavladala je korupcija koja je znači samo čekala da se otvore mala vrata i da izađe i da naprosto zarazi taj prostor. Prema tome, u tim ekstremnim i nesvakidašnjim događajima uvijek postoji prilika za ovakva kretanja. I nju na neki način treba zatvoriti. Ali u sadašnjim prilikama u kojima se nalazi Hrvatska mislim da bi trebalo podijeliti odgovornost središnje države, lokalne samouprave kao jednog dijela i gospodarstva i tvrtki koja se bave gospodarstvom, bilo komunalnim, bilo ovim, bilo onim, a koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu države. I njihov način postupanja javne nabave treba odvojiti od ovog drugog dijela.

Hvala vam jasno surađivati s njima, moramo jer drugih nema na svu sreću, jel, to i očekujemo. Međutim, evo ne mogu a da ne istaknem jedan primjer takve zloupotrebe na kojem smo se bavili cijelo prošlo ljeto. To su firme grupe Coning koje su, gdje smo dokazali da je bezbroj netrasparentnih ugovora, krivotvorene dokumentacije, dobivanja lažiranih natječaja, natječaja bez dokumentacije, natječajne dokumentacije i sl. ali s obzirom, sklopljenim sa državnim ministarstvom na čijem je čelu bio vlasnik tih firmi. Čas je bio, čas nije bio, gotovo godinu dana nije bio jer je tamo predao i sl. Dakle stvarno treba biti oprezan. I ono što očekujemo, a to svi očekujemo da Državno odvjetništvo reagira. Godinu dana vjerojatno je bilo dostatno, dovoljno da se taj materijal prouči i da konačno Državno odvjetništvo obavio posao koji od njega očekujemo pa će i ostalo bit oprezniji. Evo, zahvaljujem. Hvala. Odgovor, gospodin Ante Markov. Izvolite. i pod navodnike "čistog" posla koji je papirnato prikazan kao čist. Ali imamo još jedne dileme koju ste vi samo načelno otvorili, a to je odnos privatnog i javnog, ili tzv. famozna privatno-javno partnerstvo. Taj dio posla što se tiče tržišne utakmice to ćete se vjerojatno svi složiti u njemu nisu još uvijek precizirana pravila. Pa kad je u pitanju javna nabava. Prema tome, javno-privatno partnerstvo gotovo nema niti jednog političara, niti jednog načelnika ili gradonačelnika koji neće sa hvalospjevom govoriti o privatno-javnom partnerstvu. Ali upravo u tom segmentu, kao novitetu koji smo uveli u naš pravni pravni i svakidašnji život se krije opet određene opasnosti koje vrebaju. I ako ih na vrijeme ne zatvorimo, ako ne normiramo privatno-javno partnerstvo u smislu postupanja, u smislu čega, što to znači, pa i u konačnici ako hoćete u smislu izračuna da li je to dobro u svakoj varijanti i u svakoj poziciji, jer privatno javno partnerstvo znate ima točno određena područja koja odgovaraju takvom obliku zajedništva između privatnog i javnog. Hvala lijepa. Još jedna replika, gospodin Ivan Kolar. Izvolite. **Kolar, Ivan (HSS)** Hvala lijepa. Pa ja u načelu se sa gospodinom Markovom slažem, međutim on se po meni bavi jednom drugom problematikom gdje ova naša komisija i ovo izvješće uopće ne spominje i to je dobro, jer kad bi ova komisija imala snage podijeliti one one žalbene postupke koje su raspravljale na političke i ekonomske, onda bi mi zapravo imali pravo stanje stvari. Ja iz svojega iskustva uvjeravam da natječaj koji ima zapravo i glavu i rep, i koje praktički ne može čišći biti ako se to nekom moćniku zaželi on ga ruši, jednostavno komisija veli da je neki papir nedostaje i ponavlja se priča. To je rak rana društva i o tome treba javno pregovarati i protiv toga se boriti. Javna nabava nema pravila jer je najjeftinija najpovoljnija, jer je najskuplja najpovoljnija. Ekonomske računice govore da ako se držimo inercije i prihvatimo u javnoj nabavi najpovoljniju ponudu nižom cijenom i uvjetima koji su rečeni, ja vas uvjeravam tu je aneks aneksa, dopuna neobračunatih radova, lijevo i desno. Ali ako smo dobro procijenili ponuditelja i mi koji određujemo i prihvaćamo posao, ključ u ruke, višom cijenom opravdamo dobro to na način da je to za nas najpovoljnija ponuda jer mi više nemamo rizika jer preuzimamo i dobivamo gotov proizvod onda to mora i komisija prihvatiti. Međutim oni u pravilu nije najjeftinija cijena, poništava se natječaj, krećemo od nova. Ako to pravilo i dalje ostane kao takvo i nema razumijevanja za zapravo stvarno stanje na terenu, onda smo mi u jednoj sferi koju teško možemo razumjeti. Ja to govorim iz vlastitoga iskustva, iako moji natječaju ne padaju, u pravilu ne padaju, ali sve radi toga zato jer firme koje se natječu su solventne, znaju svoj posao, imaju dobre reference i onda jedni drugima ne skaču u želudac. Gdje dva skaču i želudac tu je kraj priče. Ja mislim da o tome treba na taj način govoriti, ne ovo malo prašine koja se digne i dođe do naše komisije pa ona to malo počisti i pobriše i sve skupa, pa je li dobro ili nije, zapravo pravo stanje stvari ostaje negdje u onoj drugoj zoni koju mi ne vidimo. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor gospodin Markov. Izvolite. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepo. Kolega Kolar, ja sam se možda malo udaljio od izvješća po ovoj temi, ali se nisam odmakao od materije o kojoj sam govorio, o sadržaju problema koji je vrlo jasan. Izvještaj je i inače ako se iščita onako kako se po meni treba iščitavati jedno izvješće, upravo kod ocjene stanja u javnoj nabavi preciziralo što ona smatra da bi trebala biti kao pomoć da bi se ovaj posao kvalitetnije, korektnije pa i brže nadam se, mogao obavljati. Prema tome ove mjere posebno kod žalbenog postupka koje upućuju na određeni svijet, ovome o čemu smo govorili, ja sam sa primjerima samo želio ukazati da bi možda trebalo napraviti jednu razdjelnicu između ove i one nabave. Prije svega da se stvori običaj na tržištu, da se stvori jedna praksa, da se stvori nešto što ne može presedan poništiti jer presedani su uvijek opasni. Međutim ja sam i u ime kluba HSS-a kazao, i trebaju postojati presedani kada je u pitanju zaštita hrvatskog gospodarstva. Onda ti presedani moraju postojati jer mi moramo štititi naše gospodarstvo kao što smo rekli da ostali štite svoje. Hvala. Idemo dalje. Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Državne komisije. Mi možemo ovo Izvješće o radu Državne komisije promatrati na ovaj ili na onaj način. Ne bi bilo dobro da ga verificiramo govoreći o tome da su njime dakle riješena korupcija, nezakonitost i zloupotreba javnog novca niti s druge strane da ga omalovažavamo i da kažemo da je eto sve med i mlijeko. Međutim, treba ovdje imati na umu sljedeće. Dakle ovdje se radi o izvješću onoga gdje su se ponuditelji žalili, dakle ovo izvješće nikako ne govori o javnoj nabavi. O javnoj nabavi puno potpunije i sadržajnije govori izvješće Državne revizije, jer Državna revizija kada ide u kontrolu, odnosno u reviziju proračuna ona tada sagledava ukupno sve postupke javne nabave uključujući i ove postupke javne nabave koji su ovdje nabrojeni u ovom izvješću. Da je ovo jedino i isključivo nepravilnosti su uočene u javnoj nabavi, mi bi trebali biti vrlo vrlo zadovoljni u Republici Hrvatskoj. ovdje ovim izvješćem govorimo o nabavama gdje je zaštićen javni novac zato jer je državna komisija rekla ili odbacuje se žalba ili se poništava odabir ili se poništava odabir i javna nabava. proračunski novac je zaštićen jer je on ili upotrijebljen sukladno provedenom javnom nadmetanju ili je naručitelju, dakle proračunu rečeno da treba ponoviti javno nadmetanje na način da ispravi one nepravilnosti i nezakonitosti koje su uočene prilikom tog javnog nadmetanja. Međutim puno više nepravilnosti, nezakonitosti se zbiva u javnim nabavama u segmentu koji uopće nisu opisani u ovom izvješću. Zato jer ovo izvješće govori tek o jednom malom, malom, minimalnom postotku javnih nabava koje se provode u Republici Hrvatskoj. Drugo, mi imamo nabava gdje se nabave ne provode, jer ja sada postavljam pitanje kada je Vlada primjerice raspisala natječaj za nabavu mobilne i fiksne telefonije u 2007. godini što je prema Zakonu o javnoj nabavi morala učiniti. Te nabave nema. Te nabave doslovno nema. A da je … … /Upadica se ne čuje./ … Ne, ne. Usluga postoji, ali nije, usluga nije nabavljena sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a onda imate situaciju oni koji su išli na natječaje na javnu nabavu primjerice fiksne i mobilne govorne telefonije, onda ako vam se netko žali onda vam u pravilu ta nabava pada i to iz razloga zato što nije jasno jasno i nedvosmisleno definiran predmet nabave. Pa ne možete primjerice nabaviti fiksnu telefoniju i širokopojasni Internet. Gotovo je apsurdno da nabavljate od jednog fiksnu, a od drugog širokopojasni Internet jer u konačnici ide istim kablovima. Ali to su situacije kada će vam Državna komisija zbog žalbe ponuditelja vjerojatno poništiti nabavu. zbog žalbe ponuditelja vjerojatno poništiti nabavu. Pa čak i potpuno efemernim stvarima ima tri žalbe na nabavu do 20 tisuća kuna što uopće nije ni trebala biti nabava, nego je naručitelj to išao, pa se onda ovaj žalio, pa se Državna komisija iscrpljivala na priči od 20 tisuća kuna. Imamo 47 nabava između 20 i 200 tisuća kuna. Dakle, isto ne neke nabave koje su trebale zaslužiti nekakvu ozbiljnu pažnju. I onda imamo ove neke druge nabave. Jedino što bi ja kao nedostatak ovog izvješća primijetio to je da smo možda trebali dobiti razloge zbog kojih su nabave poništene jer mi ovdje govorimo uglavnom o tome da su utvrđene nezakonitosti. Formalno pravno bi to doista moglo tako i biti, međutim ovdje su utvrđene i neke nepravilnosti jer se nabave poništavaju iz čisto formalnih razloga kao što je primjerice da nisu svi članovi kod Povjerenstva za nabavu roba i usluga prisutni otvaranju ponuda, pa da nisu ponude otvorene redoslijedom kako su prispjele, pa imate vrlo ekstenzivnih tumačenja oko toga što su kriterije, odnosno dokazi recimo o sposobnosti. Da li je bilanca jednog društva ono što je predano u poreznu upravu ili ono što je uprava društvo usvojila? Pa primjerice imate jedan apsurd da Državna komisija nije uvažila registraciju poduzeća koja je isprintana sa Interneta sa Trgovačkog suda i ovjerena kod javnog bilježnika i to su bili razlozi primjerice zbog čega je nabava poništena. Dakle, trebalo je odvojiti možda ili trebalo bi odvojiti nepravilnosti u proceduri i nekakvo grublje kršenje pravila zakona zbog čega jest nabava odbačena. Ali ovo je pregled dakle jednog segmenta nabava koji je obavljen u 2005. godini, on je statistički takav i on je povijesni. Ono što bi trebalo iz njega iščitati jesu pouke koje bi trebalo svakako ugraditi u novi Zakon o javnoj nabavi jer je očito da postojeći Zakon o javnoj nabavi više ne odgovara zahtjevima života u Republici Hrvatskoj. Primjerice Zakon o javnoj nabavi ne propisuje nešto što se zove zajednička nabava. Mi imamo zakon …/Govornik se ne razumije./… propisana zajednička ponuda, ali zajedničke nabave nema. Dakle, da se tri, četiri, komunalno poduzeće, općina ili ne znam nekoliko javnih poduzeća dogovore i da zajednički nabave istovrsnu uslugu ili robu i time dovedu do vrlo ozbiljne uštede proračunskog novca. Vi danas to naprosto gotovo ne postoji u ovome, ne postoji nešto što se zove višegodišnja nabava, jer danas neke usluge je vrlo teško nabaviti samo za jednu proračunsku godinu, odnosno ako ih nabavljate za dvije ili više godina sigurno ćete biti u poziciji da vam isporučitelj toga ponudi povoljniju cijenu za to. Dakle, gotovo je imperativ da se čim prije uđe u proceduru novi Zakon o javnoj nabavi koji bi trebao riješiti sva ova otvorena pitanja koja su trebala proizaći iz ovih žalbi koje ovdje vidimo, iz pouka, dakle nekakve pravne prakse Državne komisije koja je suočena sa tim žalbama i iz onoga o čemu mi ovdje govorimo, dakle o nepravilnostima kao što su aneksi ugovora, pomoćni ugovori, nabava bez nabave itd., Ja bih svakako se založio da Komisija to obavezno čini, dakle da sva rješenja koja ona napravi bez obzira kakav je njihov pravorijek, da li se prihvaća ili odbija ovo budu dostupna svima u Republici Hrvatskoj, dakle da se obavezno objavljuju na web stranici Državne komisije. I drugo, ako je za to potrebno izmijeniti zakon, izmijenimo zakon, ali izuzetno je važno dakle da sva rješenja budu dostupna da bi onima koji žele naučiti mogli naučiti iz rješenja koja već postoje. mislim da je izuzetno važno da Državna komisija koja ipak ima pregled, možda najbolji pregled funkcioniranja javne nabave u Republici Hrvatskoj napravi nekakav priručnik ili da ustavi pravnu praksu javne nabave u Republici Hrvatskoj. Postoji preširoka mogućnost unutar Zakona o javnoj nabavi gdje se ne zbog toga što bi netko želio zloupotrijebiti zakon, nego zbog administrativnog kapaciteta, zbog ekstenzivnog tumačenja odredbi, zbog ovog ili zbog onog može dogoditi nepravilnost u proceduri. Da imamo takvu pravnu praksu, dakle da vidimo što se događalo u povijesti u, ovo je na žalost tek druga godina rada Državne komisije, prošla godina je treća godina, ali sada imamo 3 godine dakle iskustva. Kada bismo to imali negdje javno dostupno ja mislim da bi naručitelji koji imaju želju da postupak javne nabave svakako uspije imali veću mogućnost jer bi tada naučili, skinuli bi neke stvari i ne bi se mučili u postupku javne nabave koji nije ni na koji način jednostavan. On je vrlo, vrlo složeni postupak ako želite obaviti javnu nabavu pravedno. Dakle, ja zazivam da Državna komisija javno učini dostupnim to iskustvo i znanje koje ima i svakako da se podhitno pristupi izradi novog Zakona o javnoj nabavi jer postojeći ne odgovara trenutnom životu, životu, a evo jedan od primjera vam je nabava telekomunikacijskih usluga koje svi moramo činiti putem javnog natječaja, a očito neki to ne čine. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je gospođa Ruža Lelić. Izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolega je otvorio jedno zanimljivo pitanje, a koje ja podržavam. Zaista ovo pitanje višegodišnjih nabava bi trebalo na neki način riješiti jer tu se susrećemo na često sa problemom kad je u pitanju recimo nabavka medicinskog potrošnog materijala, zatim osiguranja i tako gdje svake godine raspisujemo natječaje i često puta onda imamo s time problema, trošimo vrijeme i novac i dobijemo stvari koje nas možda i ne zadovoljavaju. Također ova zajednička nabava, rekla bih da je to dobra ideja, međutim postoji kod nas u zdravstvu postoje zajedničke nabave kada ministarstvo ili županija nabavlja određene stvari i mislim da se tu da, da se postići velika ušteda. Ovo za telekomunikacije moram reći da mi do sada nije palo na pamet, a sigurno da se i tu može, samo bilo bilo bi zanimljivo da li je kada kolega optužuje Vladu da to nije provela, da li je to Grad Koprivnica proveo? Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin Mršić. Izvolite. Da, ovdje ne samo da se mogu postići uštede kod višegodišnjih nabava, nego imate jedan problem da je vrlo teško napraviti godišnju nabavu koja će prethodna završiti 31.12. u ponoć, a sljedeća početi 1.1. nove godine. Jer kad donesete proračun, kada donesete plan nabave, kad raspišete javnu nabavu, ako vam imate sreću pa vam se nitko ne žali treba vam jedno dulje vremensko razdoblje dok ne dogovorite tu nabavu, dakle nešto što je doista ustaljena godišnja nabava kao što je potrošni materijal, kao što su telekomunikacijske usluge i sve, jer inače ste u prekršaju. Znate, ako ne završite s jednim ovdje a ne počnete drugdje s drugim, prvo već ste u nekakvom prekršaju. Dakle, doista bi trebalo riješiti pitanje prvo tih višegodišnjih nabava. I drugo, trebalo bi definirati kako nabavit godišnju nabavu koja se poklapa sa kalendarskom odnosno sa proračunskom godinom. Da se naručitelju ostavi mogućnost i vrijeme da doista u skladu sa zakonom to napravi na način da natječajna procedura bude u vremenu do početka godine odnosno do kraja kalendarske godine. To jest veliki problem, jer bi trebali u suštini donijeti proračun u 6 mjesecu da biste do 31.12. nabavili nešto što bi trebalo biti u sljedećoj godini. Ali ja se nadam da će dakle to iskustvo biti podlogom za izradu novog Zakona o javnoj nabavi koji će omogućiti takve nabave. A takve nabave znače uštedu za proračunski novac. I mi jesmo telekomunikacije fiksne i mobilnu i široko pojasni Internet nabavili putem javnog natječaja. I ušparali smo duplo.

a to je upravo iskustvo pokazalo i meni osobno da zajednička javna nabava jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društava koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave itekako imaju razloga da se javna nabava sprovede za zajedničke stvari. Želim reći eto, primjera radi, softver npr. za financije jedinice lokalne samouprave je drugačiji od softvera za financije trgovačkog društva koje u vlasništvu te jedinice lokalne samouprave i oni jednostavno nisu kompatibilni. Sutra kad se te stvari međusobno usklađuju, onda kompatibilnost sistema softvera je praktički nemoguća. To je jedna stvar. A s druge strane i kod javne nabave itekako bi se uštedilo na sredstvima oko svega toga kad bi išlo dakle, na zajedničku javnu nabavu zbog toga jer bi se gospodin Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** U svakom slučaju dakle to možemo mi govoriti na lokalnoj razini gdje su uštede za jedinice lokalne samouprave značajne ali financijski one ne čine neki značajni iznos. Međutim, zamislite što bi se dogodilo da se zajednička nabava obavlja na nivou Vlade. Da primjerice ne raspisuje svako ministarstvo natječaj za osobne automobile nego da Vlada kao zajedno za sve raspisuje natječaj da li bi doista, možda bi tada došlo do uštede. Ja pretpostavljam da bi, jel. Da li bi došlo do uštede primjerice kada bi javna poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske raspisala zajedničke nabave za neke usluge ili robe. Isto tako imate i telekomunikacijske usluge, s druge strane imate automobile. Ili da ne govorimo o softveru, ali kod softvera još je kompliciranija priča zato jer vi ako baš želite morali bi de facto iz godine u godinu ili svake druge, treće godine raspisivati kad vam istječu licence nove natječaje. To su sva pitanja koje treba regulirati novim Zakonom o javnoj nabavi jer život je otišao dalje. Dakle, život je skočio a Zakon o javnoj nabavi je još ostao. On je prije svega ostao na razini roba. Zakon o javnoj nabavi ne definira dovoljno dobro niti nabavu usluga a kamoli ovih novih usluga, tehnoloških usluga dakle, nečega što je nastalo ili što nastaje praktično trenutno. I drugo, postoji nešto što se zovu primjerice i grad ili …/Govornik se ne razumije./… Vi to de facto ne možete u ovom trenutku nabaviti zato jer ne možete jasno i nedvosmisleno opisati predmet nabave, takve nabave ne postoji. Ali evo, ja bi doista volio kad bi ova pravna praksa i iskustvo nam pomogli da sačinimo Zakon o javnoj nabavi koji bi štitio javni novac, koji bi štitio i naručitelja i ponuditelja a dovodio do toga da se u efikasnom vremenu zadovoljavaju potrebe građana. Hvala. Kao posljednji od zastupnika, gospodin zastupnik Vlado Jelkovac. Izvolite! **Jelkovac, Vlado (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Državne komisije, kolegice i kolege! Jedna od rijetkih ili gotovo jedina zamjerka ovom Izvješću u onom statističkom smislu je to što je ona doista prekasno pred ovim Domom. Mi danas u veljači 2007. govorimo o Izvješću za 2005. godinu mislim da bi barem do polovice sljedeće godine trebalo doći izvješće za prethodnu godinu, pa kako bismo ga onda mogli i uspoređivati sa onim što će Izvješće državne revizije reći i još neka druga izvješća. Rekao sam da je to jedna od rijetkih zamjerki ovom Izvješću jer ono je načelno podijeljeno u dva dijela. Jedno je statistički prikaz rada Državne komisije. I drugo, mada pomalo sramežljivo navedena generalna problematika javne nabave dobro obuhvaćaju dakle ta područja. Sama statistika u radu Državne komisije kaže da su oni imali sveukupno 801 predmet predmet ili žalbe u radu. A od 9 tisuća 586 nabava koje su ukupno objavljene u Republici Hrvatskoj 746 odnosno 7,78% što mislim da i nije veliki postotak i velika brojka. Postotak odnosno brojka koja mislim da jeste prevelik je broj usvojenih žalbi. Gotovo 50% žalbi koje su podnesene na pojedine natječaje je usvojeno a od njih dakle, gotovo 50% je 295 nadmetanja ili 82,17% poništeno u cijelosti, dakle nadmetanje i odluka o odabiru. To su brojke koje ipak trebaju zabrinjavati. Ali sa druge strane paralelno s tim i ohrabruju jer pokazuju da Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave dobro radi, odnosno da štiti proračunski novac i da štiti javni interes i sprječava eventualne makinacije i zlouporabe koje pojedinci ili grupe u postupku javne nabave žele eventualno sprovesti. Jedan prilično veliki problem koji se u praksi pojavljuje a ovdje se u Izvješću Državne komisije navodi je i dugotrajnost postupka žalbe. ne samo postupka žalbe nego cjelokupne procedure od imenovanja Povjerenstva za nabavu pa do konačnosti rješenja za žalbu prođe u prosjeku recimo 6 mjeseci. Ako znamo da se ili državni ili lokalni proračuni donesu na samom koncu godine recimo u 2. ili 3. mjesecu nakon što se usvoje planovi nabave kreće se sa raspisivanjem natječaja. Ako imamo 6 mjeseci do okončanja postupka pa i u onim slučajevima gdje se žalba odbacuje, dakle gdje je žalba neosnovana više taj investitor do konca proračunske godine naprosto nije u stanju fizički, vremenski iskoristiti raspoloživi novac za nabavu. I puno puta jednostavno zbog ovih formalnih razloga i proračunske pozicije ostaju neutrošene. Žalba bude odbijena ali se pozicija namjenski ne može iskoristiti tu bi trebalo i u nekim budućim i novim zakonskim rješenjima pokušati utjecati na skraćivanje ukupnih ovih postupaka. Drugi dio ovog izvješća, rekao sam možda je i pomalo sramežljivo ali zato smo mi to ovdje u našim raspravama obilato nadoknadilo, više na neki način donosi ocjenu cjelokupne problematike i stanja u javnoj nabavi. Ono što mislim da treba naglasiti i reći da je sam Zakon o javnoj nabavi apsolutno postigao svoj cilj. To je, da ne budem sada krivo shvaćen, naravno ne u cijelosti transparentno i racionalno korištenje proračunskih sredstava. Njih vjerojatno odnosno tog apsolutno i idealnog procesa procesa vjerojatno nikad neće niti biti niti vjerujem da postoji država u svijetu u kojoj je taj proces apsolutno ispravan, ali mislim da ćemo se složiti tim da je i Zakon o javnoj nabavi i postojanje komisije doprinijeli su da taj proces bude puno transparentniji. I da trošenje javnih proračunskih novaca bude ipak puno racionalnije nego što je to bilo ranije. Zakon o javnoj nabavi je dakle uredio to područje, poboljšao je dotadašnje stanje i ipak utjecao na smanjenje nepravilnosti. U samim onim ocjenama koje nam i u izvješću komisije su date mislim da bi i kod eventualno nekih budućih zakonskih rješenja trebale razmisliti o postojanju neke neke pravne ili savjetodavne službe da li u okviru ove komisije ili još za pojačati. Jer ja vjerujem da ima puno i vjerojatno najviše i dobronamjernih provoditelja tih odluke ali koji zbog neznanja ili zbog nemogućnosti da se negdje konzultiraju i traže konkretni savjet ili pojašnjenje za svoja pojedina pitanja, dolaze u situaciju da im se kasnije natječaji poništavaju. Isto tako analiza postupka nabave po fazama jer mi imamo samo postupanje komisije na temelju izjavljene odnosno podnesene žalbe pojedine zainteresirane strane u samom postupku. Ako se neki propust desi na početku moralo bi se moći taj proces prekinuti u samom začetku i na taj način dati vremena investitorima, tim korisnicima javnih novaca dakle da uzalud, da ne troše vrijeme. I najviše je ovdje bilo govora pa ću se ja na tome u jednom dijelu zadržati, su one nabave koje u ovom izvješću ne vidimo. To su nabave dakle koje se vrše eventualno neposrednom pogodbom no mislim da one su ipak manji problem. Ja mislim da je najveći problem razbijanje nabava na manje nabave kako bi one investicije koje prelaze 200 tisuća kuna se uklopile da dođu u fazu nadmetanja po pozivu. Dakle da budu ispod dvije, ispod 200 tisuća kuna pa onda investitor ima 5 različitih vrsta radova za koje pojedinačno provodi natječaje za elektroinstalaterske radove, za građevinske radove, za krovopokrivačke radove. A u pravilu radi se o izgradnji jedne kuće ili jednog objekta. Ista situacija se dešava i kod onih natječaja koji spadaju u kategoriju gdje masa i vrijednost ukupno je između 20 i 200 tisuća kuna, ali se razbijaju nabave pa prelaze u grupu do 20 tisuća kuna gdje uopće nije potrebno provoditi natječaj i u takovim slučajevima jednostavno nema se tko niti žaliti jer nije niti bio sudionik u procesu nabave. Nije bio sudionik u tom natječaju i on jednostavno puno puta niti ne zna da se takova nabava odvija. I da ja svoje izvješće privedem kraju mislim da je ono doista korektno napravljeno. Pohvaljujem i pregled svih predmeta sa detaljnim pokazateljima koje je Državna komisija tijekom 2005. godine imala. I sugeriram i Državnoj komisiji da svojim sugestijama i prijedlozima Vladi ali i Vladi i na temelju ovog što smo danas prilikom izvješća čuli dopunimo ili promijenimo Zakon o javnoj nabavi na način da on još kvalitetnije štiti državni novac. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega u potpunosti se slažem s vama. I točno je i dobro ste primijetili da je Komisija navela vrlo sramežljivo primjedbe na postojeći zakon i na uvjete u kojima oni rade. To je i razumljivo. Normalno da se ljudi boje na koji način će preživjeti ako budu oštriji i ako budu predlagali nekakve značajnije promjene. Tu treba biti tzv. politička volja i dati njima zeleno svjetlo da dođu pred nas, ustvari da dođu pred Vladu i da Vlada dođe pred nas sa Prijedlogom izmjena i dopuna. I isto tako dobro ste primijetili da im treba dati veće ovlasti da bi mogli ne biti rame za plakanje nego i sankcionirati određene stvari a i prijaviti određene stvari. To nije problem samo sa njima. To je problem i sa Državnom revizijom koja kontrolu javne nabave kontrolira na kraju. Znači treba jednima i drugima dati veće ovlasti kako bi se napravilo reda a pričamo svi da se zalažemo za borbu protiv korupcije. Vlado (HDZ)** Pa ja i gospodin Kapraljević se u biti slažemo u onome što smo rekli odnosno on je i potvrdio s tim da se ja ipak ne slažem sa uzrocima koje je on naveo kao razlog zašto je to na ovaj način napisano u materijalima. Činjenica je da Komisija za kontrolu postupaka javne nabave postupa po zakonu i ona je prije svega dužna dati izvješće o svom radu i ona je to vrlo dobro i vrlo kvalitetno poslala u ovaj Visoki dom. A sam ovaj komentar, mislim da je više naš posao nego njihov posao. Oni su dužni raditi na način i po zakonima, propisima koje će ovaj Dom donijeti. A ova naša današnja rasprava doista pokazuje da bi neke stvari trebalo mijenjati. I naš je zajednički posao u tom pravcu da eventualne dopune i donesemo, a tada će sasvim sigurno i Komisija onda u skladu s tim i dostavljati svoje izvješće. Hvala. Završni osvrt, predsjednik Komisije gospodin Goran Matešić. Izvolite. **Matešić, Goran** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora iz vaše rasprave bih htio samo dati neka pojašnjenja. Kašnjenje Izvješća Državne komisije se da iščitati iz kadrovskih ili drugih problema koje smo imali u toj godini. Peta godina je godina u kojoj smo zapravo izašli, zapravo početkom 2006. smo preselili u novi prostor, ekipirali se i opremili. Tako da je izvješće za 2006. godinu sasvim izvjesno da ćete vidjeti u prvoj polovini ove godine. to je naša namjera. Sad smo opremljeni i opremom tako da praktički od nedavno imamo godišnje izvješće dnevno, dakle računalom pratimo sve naše predmete tako da sve pojave se mogu promptno iščitavati. Ja bih iz ove rasprave kazao da je, to je moj osobni zaključak, da se zapravo za javnu nabavu mijenja društveno ozračje, mijenja se javna klima, mijenja se politička klima, mijenja se senzibilitet javnost, interes javnosti se mijenja. Nećete vidjeti tiskovinu koja dnevno nema nekoliko članaka o javnoj nabavi. I to je dobra klima jer javna nabava se nadzire i u ime javnosti. U ime predlagatelja ja sam zadovoljan s vašom raspravom, primjedbama, sugestijama ali i potpori. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. I obavještavam članove Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša da će sjednica Odbora, da će se sjednica Odbora održati u 13,30, dakle sada u dvorani "Ante Starčevića" 149. Prekidam sjednicu. Nastavak sjednice je u 15,00 sati sa točkom dnevnog reda kako ide Prijedlog zaključka kojim se Vlada